Можемо проводити реєстрацію? Прошу народних депутатів зареєструватись. Будь ласка.

Зареєстровано 366 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги! Перш за все, хочу вас привітати, весь український народ із завершенням офіційних процедур по наданню безвізу для України. Хочу наголосити, що всі закони, всі вимоги, які стояли перед Україною, були виконані завдяки роботі і діяльності Верховної Ради України. Всі рішення приймались тут у важких дискусіях. Дуже непрості рішення. Але Верховна Рада України цього скликання продемонструвала здатність приймати ці рішення і, власне, завдяки цим рішенням ми і змогли вийти на рішення, яке має великий символічний аспект, який робить незворотнім наш шлях в Європу. І я хочу усіх українців і також усіх колег привітати з цим рішенням, яке прийняте в Європарламенті і офіційні процедури по якому завершуються найближчим часом. Вітаю, колеги! Також хочу привітати наших колег народних депутатів, у яких сьогодні день народження. Олександра Івановича Дубініна привітаємо і Віктора Миколайовича Остапчука. І хочу наголосити, що сьогодні в порядку денному в нас два ключові блоки на розгляд стоять, це питання житлово-комунального господарства, дуже важливі питання, які були перенесені з минулого тижня, а також питання інформатизації, блок, який комітет готував протягом двох місяців на розгляд Верховної Ради України. Тому закликаю всіх колег до активної активної дієвої роботи протягом дня. Але наш день у вівторок ми розпочинаємо з виступів уповноважених представників депутатських фракцій та груп. І я прошу приготуватись до запису представників усіх фракцій. І хочу нагадати, що послідовність виступів буде здійснюватись через запис. І прошу усіх представників фракцій провести запис на виступи з трибуни. Будь ласка, прошу провести запис. Прошу записатись.

До слова запрошується Лабазюк Сергій Петрович представник групи "Волі народу".

буде з їхньою землею. Люди бояться, що можуть втратити землю. Знаю це дуже добре, бо провів десятки зустрічей на окрузі, де це почув. Що ж бачимо на сьогодні? Лише заяви від політичних партій, від профільного аграрного міністерства і навіть вже від Міністерства фінансів про те, що вони будуть розробляти законопроекти про обіг землі. А деякі фракції вже на випередження заявили про проведення референдуму щодо продовження дії мораторії. Наша депутатська група "Воля народу" виступає проти скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Ми впевнені, що правильно рухається реформа децентралізації, де ключовим питанням є надання саме територіальним громадам розпоряджатися земельними ресурсами. Позиція групи однозначна, перед такими відповідальними діями як відкриття ринку землі потрібно провести цілий ряд заходів, а саме: вирішити питання невитребуваних паїв, земель КСП та фермерське господарство; провести інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення; підготувати програму щодо охорони земель, щоб ефективно здійснювати нагляд за їх використанням; створити рівні умови на ринку, щоб власники земель, справді, почувалися власниками. Ще є ризик, що через тотальну бідність селян просто-на-просто будуть продавати свою землю за копійки так, як спекулянти приведуть до того, щоб люди не мали змогу за об'єктивною вартістю продати свою землю. На сьогодні створена і працює група при Міністерстві АПК за участю депутатів із всіх політичних фракцій, які мали би напрацювати єдину дорожню карту, як ми маємо рухатися по темі ринку землі. Ми певні, що саме ця група може дати результат і напрацювати ряд законодавчих ініціатив, які будуть результатом компромісу всіх політичних сил і відповідатимуть викликам наших громадян. Сім раз відміряй, але один раз відріж – ця народна мудрість, як ніколи, сьогодні доречна в даному питанні. Однозначно, це крок, який вимагає від нас з вами мудрого підходу. Це важливо, бо тема запуску землі на сьогодні є одна з ключових і болючих в нашій державі. Тому сьогодні закликаю всіх до мудрості, не заполітизовувати дане питання, а підійти скрупульозно для того, щоб напрацювати цю дорожню карту так, як сьогодні бажає цього суспільство і наша держава. Дякую за увагу. Дякую вам. Андрій Шипко, група "Партія "Відродження", будь ласка дорогі виборці, брати і сестри, Христос Воскрес! Бажаю вам миру, добра, Божого благословення та справедливого відношення від держави. Саме тому, що сьогодні під стінами Верховної Ради зібралися люди герої-чорнобильці, які 31 рік тому своїм здоров'ям побудували нам наше майбутнє. І я питаю вас, чи ми маємо право в них забирати його? Це ж 2 мільйони людей ліквідаторів Чорнобильської катастрофи і постраждалих, 110 тисяч інвалідів. Ось у мене в руках підписи з усіх куточків нашої держави: Київ, Одеса, Рівне, Житомир, Харків, Дніпро, місто Покров, місто Нікополь, місто Марганець це тисячі підписів ліквідаторів. І люди вимагають одного – спра-ве-дли-во-сті! В нашій країні є така мода, що ми пам'ятаємо героїв-чорнобильців тільки перед роковинами трагедії, а хто знає, як вони живуть, як вони ходять по судах, щоб отримати свої заслужені пільги. Взагалі Закон про захист чорнобильців в нашій державі за 25 років змінювався п'ятдесят разів, і кожного разу з нього вилучали все більше і більше. Дійшли до того, що сьогодні держава виділяє 120 гривень на оздоровлення в рік, нема безкоштовних ліків, нема безкоштовної медичної допомоги. Що нам треба? Нам треба відродження, відродження справедливого ставлення до людей. І ми вимагаємо для інвалідів-чорнобильців І групи зробити пенсію не менше ніж 12 тисяч гривень, для інвалідів ІІ групи – не менше 10 тисяч гривень, для інвалідів ІІІ групи – 7,5 тисяч гривень, для дітей-інвалідів пенсія має бути не менше чим 3 тисячі 800 гривень. І це нам потрібно закріпити законодавчо. І заборонити Кабінету Міністрів обмежувати та корегувати чорнобильські пенсії, як це робиться багато років. "Партія "Відродження" разом з громадськістю підготувала законопроект 6292, який не тільки поверне достойні пенсії, підвищить допомогу на оздоровлення, а головне – відновить справедливість. Шановний пане Голово! Я хочу сьогодні вам передати ці підписи, ці підписи в підтримку законопроекту 6292 і сказати, що саме від вас залежить ця справедливість. Внесіть, будь ласка, в порядок денний законопроект 6292 і в цю залу, ми його підтримаємо і проголосуємо. І це буде не перед роковинами, і це буде не для піару виборчого, а це буде так, тому що це повинно зробити чесно. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Іван Крулько, фракція "Батьківщина", будь ласка. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні українці, дійсно, Україна пройшла довгий шлях, який продовжувався більше 12 років на шляху здобуття безвізового режиму з Європейським Союзом. Я хочу нагадати, що у 2005 році для України почався безвізовий режим, коли Україна в односторонньому порядку скасувала візи для країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади і Японії. І якраз ось в цьому залі міністр закордонних справ тодішній Борис Тарасюк в уряді Юлії Тимошенко, який вносив цю ініціативу, щоб розпочати процес безвізового режиму для українських громадян. Але у той же час я хотів би запитати і порадитися з вами, з залом і з українським народом, а чи наближаємося ми до Європейського Союзу? Чи починаємо ми жити за європейськими цінностями? Чи починаємо ми ставати країною, яка повинна претендувати на здобуття членства в Європейському Союзу в майбутньому? Чи існує в Україні верховенство права в дотримується закон? Рік назад фракція "Батьківщина" подала до суду стосовно драконівських тарифів на газ. Рік назад! Ми не можемо отримати рішення в суді ні "за", ні "проти". Суд заблокований. В суді поміняний склад суду, туди введений голова суду з одної причини: для того, щоб заблокувати прийняття рішення стосовно газової справи. "Батьківщина" разом з асоціацією фермерів провела в Києві з'їзд, в якому брало участь дві тисячі 300 делегатів і ініціювала референдум по проведенню референдуму стосовно земельної реформи, стосовно того, чи може бути земля об'єктом купівлі-продажу? І що невідома нікому організація подає до суду і їм забезпечують позов у суді, щоб забрати право у мільйонів українців висловитися на всеукраїнському референдумі стосовно того, а як вони бачать майбутнє землі сільськогосподарського призначення? Скажіть, будь ласка, це що у нас верховенство права? Це, що забезпечення права на справедливий суд? Це, що судова реформа, яку було проведено в українській державі? Абсолютно, ні – це якраз наслідок того, що Україна не живе за європейськими цінностями, але потрібно, щоб це відбулося в іншому абсолютно напрямі. І ще один приклад, всі міжнародні інституції вимагають, щоб був прийнятий Закон про антикорупційний суд. І група народних депутатів з різних фракцій подали до парламенту відповідний законопроект на виконання того рішення, яке подав Президент України стосовно створення Вищого антикорупційного суду і він таки створений. чи маємо ми право законодавчої ініціативи? Ні, воно упосліджено, воно від нас забрано, тому, що готується рішення, про те, що взагалі цей законопроект зняти з реєстрації. що такими темпами ми наближаємося не до Європейського Союзу, а до Азії, з авторитарними методами правління, з відсутністю демократії і верховенства права. І нам світить не безвізовий режим, а закриття будь-яких можливостей для того, щоб Україна… Дякую. Шановні колеги! 11 травня Рада міністрів ЄС остаточно затвердила безвізовий режим. Ми вже неодноразово чули це з сьогоднішньої трибуни, але хочу сказати, що це надважлива подія. Уже завтра Президент України візьме участь у церемонії підписання цього документу в Страсбурзі. Це історичне досягнення України: визнання українського народу частиною європейського світу, символ остаточного та безповоротного відходу з орбіти Москви. Двері ЄС відкриються для наших громадян з середини червня і це прекрасний шанс для всього суспільства, і в першу чергу для молоді глибше пізнати Європу, європейські цінності та високі стандарти життя. Але безвізовий режим дещо більше ніж просто доступні подорожі, насамперед, це іміджева гарантія надійності України, як міжнародного партнера Європейського Союзу. Безвіз дає додатковий поштовх в розвитку багатьох галузей української економіки, все це – додаткові кошти в український бюджет, і що головне – додаткові робочі місця для наших громадян. Талановита, прогресивна українська молодь, яка задіяна у сфері новітніх технологій отримує змогу швидкого пошуку партнерів чи інвестицій на європейському ринку. Це дасть їм можливість тісно співпрацювати з іноземцями, залишаючись на рідній землі. Більше того, безвіз полегшить участь українських фахівців із різних галузей у міжнародних конференціях, виставках та інших заходах, де спеціалісти діляться досвідом. це довіра і визнання міжнародними партнерами реальних реформ та системних змін в Україні, що проводиться спільно Президентом, Верховною Радою і всіма нами. Я хочу нагадати, що для запровадження безвізу українська сторона виконала майже півтори сотні чітких вимог ЄС, зокрема, вони стосувалися посилення боротьби з корупцією, започаткування електронного декларування та інших фундаментальних змін. До речі, буквально вчора Держкомстат оприлюднив дані, що за I квартал 2017 року ВВП зріс на 2,4 відсотка. Це говорить про певну позитивну тенденцію, вже третій квартал поспіль країна забезпечує зростання ВВП. Попри звинувачення політичних опонентів, любителів в усьому бачити зраду, влада реальними справами і реальними показниками втілює професійний та послідовний підхід до відновлення та розвитку української економіки. Але чи можна заспокоюватися? Зовсім ні! Попереду ще дуже багато роботи. Перед парламентом на цьому тижні стоять надважливі завдання: зміцнення обороноздатності держави; продовження судової реформи (ми не маємо права знижувати темпи однієї із засадничих реформ нашої держави); сприяння залученню інвестицій для створення нових робочих місць (прошу всіх об'єднатися навколо прийняття системного законопроекту про товариства з обмеженою відповідальністю); забезпечення якісної освіти молодого покоління – майбутнього нашої держави, а також питання захисту прав дітей; інформатизація аграрної політики. З огляду на це, фракція партії "Блок Петра Порошенка" закликає Верховну Раду згуртуватися, і як ми вже неодноразово робили, довести не гаслами, а реальними діями підтримку реформ в Україні. Дякую. Від "Народного фронту" до слова запрошується Максим Бурбак. Будь ласка. Шановні українці, друзі, колеги-побратими! Ви бачили, що на так звані травневі свята "п'ята колона Кремля" намагалася розхитати політичну ситуацію в країні. я щиро вдячний Національній поліції, яка відреагувала і забезпечила порядок на наших вулицях, я щиро вдячний керівництву Міністерства внутрішніх справ за те, що блискавично були зроблені заміни кадрові і ми відреагували на цей реванш "тітушні", який відбувався у Дніпрі. Але попри всі ці події хотів би наголосити на тих двох кардинальних і знакових історичних подіях, які відбулися останнім часом: Україна отримала безвізовий режим з Європою, конфісковано гроші Януковича – дві події, дві ознаки того, що справедливість перемагає і Україна від темного минулого Януковича і банди його рухається до вільного світу. Ми дякуємо нашим європейським партнерам за підтримку, за довіру, яку вони нам надали. Хочу нагадати, що урядом Арсенія Яценюка було підписано Угоду про асоціацію з Європейським Союзом тоді, коли гради росіян гатили по нашій території. Було ухвалено в цій пленарній залі понад 140 нормативних актів. Десятки разів у цій залі Прем'єр Яценюк доводив і переконував голосувати за необхідні для ухвалення безвізу законопроекти. Сьогодні дякую всій фракції "Народного фронту" за спільність та командний дух, за державницьку позицію, за віру і любов до країни, за те, що, на відміну від багатьох інших, чітко бачили мету і не втомлювалися йти до неї. Ухвалення законів для безвізового режиму стало основою реформ в нашій країні – це боротьба із корупцією, реформи в системі юстиції, захист прав та безпек громадян. Ми задали важливі стратегічні перетворення в Україні. "Народний фронт" і надалі відстоюватиме рішення, які ведуть Україну в Європу та НАТО. Зараз лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк перебуває з робочим візитом в Сполучних Штатах Америки. Лідер не припиняє вести активно переговорну роботу – формування глобальної антикремлівської, антипутінської коаліції, це пріоритетний напрямок зовнішньої політики України. В Америці у Арсенія Яценюка тривають важливі зустрічі з представниками Білого дому, Держдепу і конгресменами від обох політичних сил. Сьогодні також хочу подякувати команді "Народного фронту", лідерам нашої політичної сили: Арсенію Яценюку, Олександру Турчинову, Арсену Авакову, Андрію Парубію, нашим партнерам з коаліції і парламентської більшості, керівництву Генеральної прокуратури за те, що було здійснено конфіскацію вкрадених режимом Януковича грошей. Дуже багато в цьому залі ми побачили після того, як два роки поспіль "Народний фронт" відстоював те, що спецконфіскацію треба приймати, ви побачили, хто є друзі Януковича, які відстоюють його гроші. Ми бачили позиції єврооптимістів, євроскептиків про те, що ці гроші нібито розкрадуть. Але тепер гроші повернуто до бюджету України і це визначально, що тепер ми маємо об'єднатися, порадити на що їх витрачати. Є законопроект "Народного фронту", яким передбачається, що ці гроші треба витратити... Будь ласка, 30 секунд. БУРБАК М.Ю. ... на підвищення обороноздатності, національної безпеки, а половину з цих грошей – на виплати соціально вразливим верствам населення. Але спецконфіскації не закінчено, понад 300 мільйонів доларів також заарештовані на рахунках за межами України і треба, врешті решт, приймати Закон про спецконфіскацію для того, щоб їх також повернути. Гроші Курченка, Арбузова, Захарченка повинні запрацювати і бути повернуті назад бюджету України. Ті гроші, які вкрали в народу, повинні бути повернуті...

Шановні народні депутати, парламент не працював місяць. Ми вважаємо, що у стані кризових явищ в економіці, соціальній сфері та збройного конфлікту на сході така відпустка була неприпустимою. Результатом відсутності парламенту стало ще більше загострення кризових явищ у суспільстві. Це показали події 2 травня в Одесі і 9 травня по всій країні. Влада не зробила нічого, щоб примирити людей і знайти спільні орієнтири, навпаки, продовжує нагнітати протиріччя в суспільстві щодо історичних і мовних подій, а з урахуванням порядку денного ще і міжконфесійних відносин. На святкування Дня Перемоги вийшло понад мільйон людей, що спричинило ворожу реакцію сьогоднішньої влади. Зростає тиск на опозицію. В Дніпрі спалено офіс "Опозиційного блоку", в Чернівцях нашого однопартійця виманили з дому, показово били і знімали це на відео. Маємо необ'єктивне розслідування нападу і подій в Дніпрі. Тому прошу вважати це депутатським запитом до Генеральної прокуратури та Національної поліції. Подібне явно суперечить уявленню європейців про свободу слова та волевиявлення. Ми вітаємо надання безвізу Україні, щоправда, задушеному цінами і тарифами українському народу скоро не те що на поїздку в Монако або в Варшаву, скоро не буде вистачати на проїзд у приміській електричці, особливо беручи до уваги безперервне зростання тарифів. Так, під шумок травневих свят уряд зменшив субсидії і знизив соціальні норми споживання газу, електроенергії і тепла, що обернеться черговим зростанням витрат для кожної української сім'ї. На черзі пенсійна форма і вільний продаж землі. Все, що в уряді пообіцяли МВФ, спрямоване на придушення населення України. Хочу звернути увагу народних депутатів на сигнал від Президента США стосовно мирного процесу на сході країни. Ми вітаємо на словах і сподіваємось, що коаліція не стане ігнорувати заклик американського Президента і почне втілювати, нарешті, мирний план. І на завершення. Ми ще раз вимагаємо від уряду показати суспільству програму виходу із соціально-економічної кризи і пакет законів під цю програму.

Вельмишановна пані головуюча, вельмишановні пані і панове! Європейська держава, це держава, яка старанно створює обставини і умови безпечного, комфортного проживання і праці своїх громадян. Безпека – це основа основ. Вчора пізно ввечері був брутально і жорстоко побитий депутат Миколаївської міської ради від "Самопомочі" В'ячеслав Опанасенко. Сьогодні він в реанімації. Йому погрожували протягом тижня, цій порядній, нормальній, працьовитій людині. Але ніхто на це не звертав увагу. Нам модно пранкерів ловити, але не шукати справжніх злочинців! Сьогодні є очевидна криза правоохоронної системи, яка виступає дестабілізуючою, а не стабілізуючою силою. Бо карає не злочинців, а іноді бере злочинців собі у ті, ті, хто їм допомагає, а карає людей, які борються з корупцією, які борються зі злочинними угрупуваннями, які далі шантажують і обкрадають державу. Ми вимагаємо, щоб правоохоронні органи, Генеральна прокуратура і МВС врешті-решт зайнялись роботою, а не обслуговуванням політичних і олігархічних груп в цьому парламенті і в цій державі. не випадково Закон про антикорупційний суд, який завершує систему і, може, приведе до покарання тих, хто роками обкрадає цю державу, він відхиляється і не розглядається в парламенті. А сьогодні це є основна вимога наших європейських і американських партнерів. І ще одне. Держава – це безпека, але українська держава в особі Президента, парламенту і уряду не визнає реальності, майже 4 років війни. Люди, які живуть на окупованих територіях, безправні, бо там не діє ані закон України, ані закон окупанта, бо він заперечує, ані міжнародний закон. Сьогодні військові полонені України не є де-юре військовополоненими і не користуються правами міжнародної спільноти. Сьогодні ті, які покинули свої домівки, є не біженцями, які постраждали від окупації, а є звичайними собі переселенцями, які постраждали собі від невідомих віртуальних причин. Це завдання держави, європейської держави створити безпечні, комфортні умови життя і праці кожного українця. Дякуємо. Будь ласка, від Радикальної партії – лідер фракції Олег Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, влада в таємному режимі готує дві так звані реформи – пенсійну реформу і земельну реформу. При цьому розказують, що покажуть документ тоді, коли узгодять його з Міжнародним валютним фондом, ще з кимось, але робиться таємно це від вас, робиться таємно від парламенту. Наша фракція і я вважаю, що це є абсолютно неприпустимі речі, адже питання землі, питання пенсійного віку стосується кожного українця. І коли уряд погоджує ці так звані реформи з Міжнародним валютним фондом, уряд повинен пам'ятати, що вони не є філіалом Міжнародного валютного фонду, при всій повазі до наших фінансових партнерів, а це має бути уряд України. Тому фракція Радикальної партії наполягає на тому, щоб і пенсійна, і земельна реформа, ключові реформи для нашої країни, обговорювалися в максимально публічному, прозорому, широкому форматі. Ми вважаємо, що ці два ключові питання – земля, пенсійний вік – повинні бути обговорені на загальнонаціональну круглому столі з залученням профспілок, роботодавців, різних політичних сил представлених в парламенті і поза парламентом. Кожна українська людина повинна знати скільки їй треба відпрацювати, коли вона піде на пенсію, які будуть умови цього пенсійного забезпечення. Минулого тижня я був в Маріуполі на комбінаті Ілліча, в Павлограді на "Шахті Благодатна", на "ФЕД" в Харкові, "Мотор Січі" в Запоріжжі і на багатьох інших підприємствах. І люди задають одне питання, яку пенсію вони будуть отримувати, чи буде в них можливість працювати, реалізовувати свою продукцію для того, щоб годувати своїх дітей. Фракція Радикальної партії наполягає на тому, що метою пенсійної реформи має бути не підвищення пенсійного віку, а підвищення пенсії, це неможливо без створення робочих місць, без радикального підвищення зарплат та інших доходів українців, тому що, коли у людей копійчані зарплати, як наслідок, вони будуть отримувати копійчану пенсію, незважаючи на те, що ціле життя важко пропрацювали. І друге питання – це питання землі. Влада хоче продати землю, розказуючи про те, що прийде інвестор і завдяки йому селяни будуть як вареники в маслі купатися. Брехня! Прийдуть, якщо буде продаж землі, прийдуть транснаціональні корпорації, а селяни будуть батраками, у селі не буде ні корови, ні поросяти, ні робочого місця для нашого селянина. Саме тому Радикальна партія наполягає на змінах до Конституції для того, щоб українського селянина, українського фермера затвердити головним господарем на нашій рідній українській землі. президію надійшла вимога на перерву від двох фракцій: "Народного фронту" і Радикальної партії. Але вони готові замінити її виступом від трибуни. І я запрошую до слова Юрія Березу, представника "Народного фронту". Будь ласка. Шановний український народе! Шановні колеги! Тут представник "п'ятої колони", розповідаючи про події 9 травня, говорив про те, що влада щось не зробила. Але того приниження, яке отримали учасники визвольних змагань на сході під час так званого 9 травня в місті на Дніпрі, мене не просто обурило, воно викликало масове, наголошую, масове зібрання учасників АТО. Ті люди, які захищають, в тому числі цю залу, були жорстоко побиті тітушками, кукловод яких сидить в цьому залі. І не просто сидить. Так само як він організовував масові бійки в 2014 році 26 січня, так само як це він робив під час подій 2004-2005 року в місті на Дніпрі, ми зараз, на жаль, пропустили це повз вуха. Наголошую: був принижений воїн, були побиті воїни, не просто воїни, інваліди, які свою інвалідність отримали на війні, в окопі, зі зброєю в руках захищаючи країну. я наголошую на тому, що безкарність порушує і породжує рецидив. для нашої зали, для всього депутатського корпусу, я закликаю всю демократичну – демократичну, наголошую! – складову парламенту, ми почали багато гарних справ, але надважливо зараз все ж таки закінчити декілька зрозумілих, правильних речей. Ми повинні заборонити "колорадську стрічку" це символ знищення Запорізької Січі! Нагадую: символ знищення Запорізької Січі! І не давати колаборантам, немає значення де вони знаходяться, в Одесі, Дніпрі чи Мелітополі, маніпулювати цим і не просто маніпулювати. І тому я звертаюся до Генерального прокурора про те, щоб він вніс до нашої зали і позбавив депутатської недоторканості

Якщо ми зараз цього не зробимо, учасники визвольних змагань, ветерани Третьої світової війни або Першої вітчизняної, сучасної, вийдуть і зроблять свій суд. Давайте все ж таки переведемо це все в юридичну площину і винесемо правильне рішення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще одна заява від двох груп: "Воля народу" і "Відродження". Три хвилини виступ – Володимир Литвин, і переходимо до питань порядку денного, колеги. Прошу заходити в зал, через три хвилини ми переходимо до питань порядку денного, запросіть депутатів в зал. Будь ласка, пане Володимир. Вкотре звернутися з цією заявою змушує та ситуація, коли центральні органи виконавчої влади жодним чином не реагують на катастрофічну, екологічну ситуацію, що сталася внаслідок чергового масового викиду нечистот у басейн річок Хомора та Случ в ніч з 9 на 10 травня 2017 року. Наголошую, що ця катастрофічна ситуація вже стала системною і повсякденністю внаслідок безконтрольної діяльності промислових підприємств, зокрема, Понінківської картонно-паперової фабрики Полонського району Хмельницької області. Викличне нехтування екологічними вимогами цього разу призвело до неприпустимого забруднення води, жахливого отруйного смороду, що сукупно веде до незворотних процесів, які негативно позначаться на житті і здоров'ї людей. Можна стверджувати, що наперед вбито все живе, занапащено довкілля, справу маємо з локальною екологічною катастрофою. Вона вже зараз торкнулась 20 тисяч людей Баранівського району і торкнеться майже 60 тисяч людей, які п'ють воду із річки Случ. На всі попередні запити і звернення знаходять стандартні відповіді в яких ці факти констатуються, дій жодних немає, в кращому випадку є проведення народ і ними закривають цю проблему. Жоден з керівників Києва так і не побував на місці цієї екологічної катастрофи, просто звично підписують, підмахують папірці з яких можна зробити висновок, що все добре і буде ще краще. Люди нікому вже просто не вірять, вони вдаються до таких дій як перекриття траси, що мало місце 10 травня 2017 року. Вимоги людей очевидні, влада повинна вжити адекватних заходів і дати людям на мінімальному прийнятному рівні нормально жити. Тому я ще раз звертаюсь сьогодні до Президенті і Прем'єр-міністра України, вкотре, вчергове з проханням і вимогою дати відповідні доручення щодо вжиття всіх вичерпних заходів і покарання винних. Люди не повинні страждати! Шановний Президенте і Прем'єр-міністре, дайте доручення, щоб керівники відповідних міністерств та служб врешті-решт піднялися зі своїх зручних крісел та подивилися на місці, що коїться. Щоб люди могли подивитися їм у вічі і сказати все, що вони думають про тих хто невпинно реформує країну, а насправді вбиває залишки життя… Дати вам? 30 секунд, будь ласка. ЛИТВИН В.М. Прошу вважати мій виступ депутатським зверненням, депутатським запитом, черговим, до Президента України і Прем'єр-міністра України. І нагадаю, що переписка з цього приводу вже сягає більше 100 аркушів. Дякую. Отже, колеги, переходимо до питань порядку денного. Першим питанням у нас стоїть проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України. Номер 6116. Колеги, першим я поставлю на голосування пропозицію розгляду за скороченою процедурою. Даний законопроект є об'єднуючим, його фактично підтримують усі фракції і я думаю, буде коректно, якщо ми прислухаємося до комітету і розглянемо його за скороченою процедурою. Отже, колеги, прошу приготуватись до голосування, прошу зайняти робочі місця і я ставлю на голосування пропозицію розгляду проекту закону 6116 за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги.

Прошу зайти в зал. Колеги, будь ласка, прошу зайти в зал, зайняти робочі місця. Готові до голосування? Отже, я ще раз ставлю на голосування пропозицію розгляду проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України (номер 6116). Колеги, прошу підтримати. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо скорочену процедуру 6116. Прошу проголосувати.

Колеги, сім голосів не вистачає. Зараз ще раз поставлю на голосування. Якщо не буде – підемо по повній процедурі. Я хочу звернутися до тих, особливо комітетів, блоки яких сьогодні стоять на розгляді. Ми просто зможемо не дійти до тих законопроектів, якщо не будемо працювати ефективно. Даний законопроект, підтриманий усіма фракціями парламенту, я думаю, є адекватним, щоб ми його розглянули за скороченою процедурою, тим більше, що комітет рекомендує лишень за основу його прийняти. Лишень за основу. Я прошу зайняти робочі місця. Прошу приготуватися до голосування.

Готові, так? Отже, я ставлю на голосування пропозицію – розгляд проекту Закону 6116 за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо колеги. Прошу підтримати. Голосуємо!

Законопроект 6116 – це законопроект про дискримінацію, не про квоти. Це законопроект про дуже прості два мессиджі для тимчасово тимчасово окупованого Криму, що на законодавчому рівні ми запрошуємо кримських випускників шкіл навчатися на території України, що ми тут їх чекаємо. І другий дуже важливий меседж – це меседж, пов'язаний з тим, що ми їм, цим випускникам пропонуємо будувати кордон інтелекту, кордон освіченості на території Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Одеської областей. На території цих областей, хочу сказати, розташовані 120 вищих навчальних закладів і той, хто думає, що це резервація, то той глибоко помиляється, це кордон і дуже важливий, не менш важливий чим кодон армії. Шановні колеги, я хочу, щоб цей законопроект нас не розділяв, цей законопроект повинен нас об'єднати і вперше на законодавчому рівні ми повинні сказати дітям, які отримали освіту закінчили в тимчасово окупованому Криму: ми вас чекаємо, так, ми даємо вам можливість вступати без ЗНО, так, це тисячу місць, але ми вас там чекаємо і ми все зробимо, щоб ви там навчалися. Це додаткові тисячі місць до державного замовлення. Ми знайдемо на це кошти, тому що це невеликі кошти – 25 мільйонів, але це сигнал, що ми не покидаємо там наших дітей. Більше того, хочу сказати, що є Наказ Міністерства освіти від 14 червня 2016 року за номером 667, який дає це право тільки 12 вишам. Ми розширюємо це коло до 120 університетів. Тому прошу підтримати цей законопроект, проголосувати за нього і показати, що кримські діти - це українські діти. Дякую. (Оплески) ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка.

Шановні народні депутати, шановні виборці, фракція блоку "Блок Петра Порошенка" підтримує ці важливі зміни до Закону про вищу освіту. Ми в минулому році, буквально рік тому назад, точно такі зробили привілеї певні для дітей з окупованого Донбасу, а зараз ми робимо це для дітей з окупованого Криму. Що це дає? Це в першу чергу дозволяє дітям, які закінчують навчальні заклади в Криму, вступати за більш спрощеною системою до вищих навчальних закладів на материковій Україні. Наше основне завдання – це витягнути дітей з окупованого Криму і зробити все можливе, щоб вони закінчували навчальні заклади в Україні, тут залишалися, і щоб це були, дійсно, громадяни Української держави. Тому ця система, ці зміни, які ми вносимо до Закону "Про вищу освіту", вони дозволяють, по-перше, дітям складати екзамени в вищих навчальних закладах українських без ЗНО, вони дозволяють проводити це у всіх вищих навчальних закладах України, розширивши коло таких навчальних закладів. І, таким чином, ми робимо крок назустріч тим дітям, які мешкають в окупованому Криму. Прошу всіх підтримати даний законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Романова Анна Анатоліївна, будь ласка.

агресор Російська Федерація здійснює заходи, спрямовані на поглиблення інтеграції Криму. І абітурієнти в цьому плані дуже зручний інструмент. Створення для них окремих бюджетних місць в вишах інших областей Російської Федерації, очевидно, спланована, продумана політика по асиміляції кримських дітей. І сьогодні запропонована законопроектом симетрична відповідь на таку політику агресора, беззаперечно, заслуговує на увагу. "Самопоміч" підтримує зняття штучних бюрократичних бар'єрів для вступу кримських дітей до українських вищих навчальних закладів, проте ми застерігаємо колег до будь-якого втручання в систему зовнішнього незалежного оцінювання. Я глибоко переконаний, що створена система ЗНО, можливо, чи не єдина успішна реформа в системі освіти за часи незалежної України. І будь-яке втручання є небезпечним. Можливо, нам треба розглянути і тимчасово понизити бал ЗНО для вступу таких дітей. Але, боронь Боже, не руйнувати саму систему ЗНО. Друге. Пільгові умови мають бути поширені не лише на осіб, які сьогодні проживають в Криму. Адже, чим відрізняються діти тих сімей, які залишили територію Криму в 2014-у, 2015-у, 2016 роках саме внаслідок зовнішньої агресії і як наслідок окупації. Бо сьогодні норма, запропонована в проекті, як на мене, виглядає дещо дискримінаційною. Наступне. Я думаю, що запропоновані квоти в декількох областях України є несправедливими. Цю норму треба поширити на всі вищі навчальні заклади України. Бо будь-яке сьогодні квотування чи територіальне, чи чисельне, призводить до корупції і зловживань. І останнє. Ми маємо припинити практику, коли ми окремим законом встановлюємо якісь умови для дітей окупованого Донбасу, для окупованого Криму. І нарешті, я закликаю Голову Верховної Ради внести оновлену редакцію законопроекту про тимчасово окуповані території 6400. Саме цей закон визнає реальність. Сьогодні статус окупованого Донбасу і окупованого Криму єдиний. Бо причина одна – агресія Російської Федерації. Тому закликаємо сесійну залу, Голову Верхової Ради негайно розглянути Закон про про тимчасово окуповані території, який відновить справедливість і визнає реальність, і захистить в тому числі наших дітей в окупованій території. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сергій Євтушок передає Рябчину слово на виступ. Доброго дня, шановні колеги! Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Колектив співавторів, які дбають про переміщені вищі навчальні заклади, закликає прийняти цей законопроект. І ви знаєте, ми системно працюємо над цим питанням вже третій рік поспіль. Ми дякуємо залу за те, що минулого року минулого року було прийнято два законопроекти, які значно покращили умови вступу дітей з окупованого Донецька і Луганська до вишів. І маємо як наслідок тисячі дітей, які переїхали з окупованої території до України. Тобто ми врятували тисячі людських життів, і вони зараз працюють і навчаються в Україні. Також ми дали шанс переміщеним вищим навчальним закладам боротися не з бюрократією, а за розвиток власних інституцій, і тому просимо підтримати цей законопроект. Наслідком прийняття цих законопроектів стало також також об'єднання деяких вишів. Наприклад таврійський виш, який переїхав зараз до Києва, запропонував приєднатися до нього, до їх приміщень Донецьку консерваторію, щоб створити потужний донецько-кримський. І там буде дуже цікава програма, я запрошую всіх абітурієнтів, які цікавляться цим напрямком, наступного року приєднайтеся до цього вищого навчального закладу. Я думаю, що для України це також також дуже гарна новина, це буде наша "soft power" такою відповіддю агресору. Однак є і проблемні питання – імплементація цих законопроектів. І я звертаюся і до Міністерства освіти, я звертаюсь до відповідних органів. Донецька національна академія будівництва і архітектури, яка зараз переїхала з Макіївки до Краматорську, вирішила приєднати до себе Краматорське професійне будівельне училище. Це передбачено законопроектом, ми знаємо, що після того, як передане ПТУ на регіональний рівень, вони мають проблеми. У них є навіть інвестор з Чехії, який готовий інвестувати у приміщення, утеплити його, створити умови для навчання. Однак, Міністерство освіти разом з Донецькою ВЦА вони перекидують на себе відповідальність, хоча за законом там чітко сказано, що це можна зробити. Я прошу: долой всі бюрократичні перепони, імплементуйте закон і дайте переміщеним вишам розвиватися. Голосуємо за закон! ГОЛОВУЮЧИЙ. Від "Опозиційного блоку" – Юрій Павленко. Будь ласка. Шановні колеги, на жаль, за 3 роки від анексії Криму і військових дій на території України Кабінет Міністрів так і не спромігся дати чітких програм і відповідей по захисту прав дітей, які постраждали від збройного збройного конфлікту військових дій і є заручниками анексії. На жаль, сьогодні не ухвалено жодної чіткої програми, натомість ухвалено багато підзаконних рішень, які навпаки дискримінують права дітей Криму і Донбасу. На жаль, даний законопроект теж не є досконалим. Він теж містить цілу низку дискримінаційних норм, зокрема обмежується територія вузів, у які можуть вступати діти Криму, лише чотирма областями. Я впевнений, що діти з Криму повинні мати можливість вчитися і у Львові, і в Києві, і в Харкові, і в Дніпропетровську, і в інших найкращих вузах України і для цього повинно діяти державне замовлення. Дивною виглядає і квота в в тисячу місць, а якщо їх буде тисячу одна чи тисячу 500 дітей, яким чином визначити, хто кращий, а хто гірший. Знову ж таки ми пробуємо і створюємо певні умови для дискримінації права дитини. Разом з тим, цей закон певний крок є вперед. Так, він недосконалий. Але хоча би певна відповідь дітям, батькам з Криму, яким чином їм здобути освіту в вузах України він дає. Саме тому ми підтримаємо цей закон. Але ми іще раз, іще раз вимагаємо від Кабінету Міністрів України, від коаліції негайно вирішити проблеми і забезпечити права дітей, які дітей, які сьогодні постраждали від збройного конфлікту і, які сьогодні переживають проблеми у зв'язку з анексією Криму. Дякую. Дякую. Отже, ще хвилина від групи "Відродження" Писаренко, з місця, очевидно. Включіть мікрофон Писаренкові. Шановні колеги, хочу сказати, що тема є дійсно актуальною. До мене на останніх прийомах громадян приходили студенти-харків'яни, які проживали на окупованій території і тепер закінчують своє проживання в Харкові і закінчують вузи. І є ще одна проблема, за якою зареєстрований законопроект 6142 мною, це те, що їм після цього робити, коли вони не можуть… їм немає куди повертатися і немає де зареєструватися навіть, і немає місця проживання. Тому, на мій погляд, нам потрібно взагалі зібрати законопроекти, які стосуються прав переміщених осіб і, які залишилися без крову і без… і з порушеними правами, і зробити спеціальний день в парламенті, коли ці законопроекти розглянути та ухвалити для того, щоб захистити права таких людей. Це було би добрим кроком Верховної Ради для захисту прав людей. Дякую. Дякую вам. Шановні колеги, я прошу запросити всіх депутатів в зал, я прошу зайняти робочі місця, зараз ще два виступи по хвилині і переходимо до голосування. Будь ласка, Ірина Геращенко.

за дітей, які вимушені сьогодні проживати на окупованих територіях і в яких просто немає доступу до отримання українського диплому про закінчення школи і української освіти. І це в той час, коли навпаки Російська Федерація надає квоти для навчання українських дітей, а на так званих ОРДО, ОРЛО, на окупованих територіях, вони сьогодні впроваджують гуманітарні програми "Воссоединения народов", де вони так само дають квоти на навчання, в тому числі для дітей з українських територій. Тому ми сьогодні в переддень закінчення вже шкільного року зобов'язані прийняти цей законопроект за основу і в цілому. І насправді, такі самі правила діють для випускників з окупованих територій Донбасу, для кількох регіонів близьких Донецької і Луганської… Діти також можуть поступати туди без ЗНО, але за результатами своїх шкільних дипломів. Ми просто дублюємо це зараз для прикордонних до Криму територій, для випускників Криму. І це дуже правильний законопроект, коли ми з вами шукаємо можливість як підтримати випускників цих територій. Я закликаю за основу і в цілому сьогодні його прийняти. Дякую.

Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Ми повинні абсолютно чітко розуміти, що ті наші брати і сестри на Донбасі і в Криму у кого московські окупанти відібрали рідний дім, відібрали право на нормальне життя в тому числі право на освіту - це такі самі українці як ми з вами. І захищати переселенців вимушених, захищати таких самих українців, як кожен з нас, яким зараз важче, це святий обов'язок. І тому я закликаю підтримати цей законопроект, і Радикальна партія підтримує його і в цілому теж. Далі. Склалася абсолютно парадоксальна ситуація, коли набагато профільних спеціальностей у вузи вимагають на другу вищу освіту, як, наприклад, на на спеціальність "Правознавство" в університеті імені Шевченка вимагають складати ЗНО людям, які хочуть другу вищу освіту, це неправильно. Закликаю Міністерство освіти скасувати таку норму і, навпаки, стимулювати навчання людей, стимулювати розвиток… ГОЛОВУЮЧИЙ.

хто не будує школи, потім будує тюрми. Освітня галузь має бути пріоритетна для держави. І дуже чітко тут шановні колеги озвучували, як сьогодні Москва працює для того, щоб затягти наших дітей, наше майбутнє, затягти у російську освітню систему. Ми повинні тому протидіяти, ми повинні піднімати освіту з колін, дати вчителю, викладачу нормальну зарплату, дати студенту нормальну стипендію, дати нашим братам і сестрам переселенцям можливість… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І заключний виступ Тарас Кремінь, включіть мікрофон. І прошу займати робочі місця, через хвилину відбудеться голосування. Будь ласка. 11:03:17 КРЕМІНЬ Т.Д. Тарас Кремінь, "Народний фронт". Шановні колеги, я звертаю вашу увагу, в першу чергу, до того комплексу заходів, які були вжиті Міністерством освіти і науки для того, щоб дійти з окупованих територій, із Криму, мали поліпшені умови для вступу до вищих навчальних закладів України, для складання ЗНО, для здобуття атестатів про повну середню освіту, повний спектр і інших освітніх послуг. І цей законопроект 6116, який знайшов повну підтримку Комітету освіти і науки, є продовженням тієї системної роботи, яка впроваджується міністерством. Разом з тим, хочу сказати, що великим позитивом у тому є відкриття освітніх центрів, консультаційних пунктів, центрів "Крим-Донбас", перепрошую, "Україна-Крим", "Україна-Донбас", величезної кількості опорних пунктів і консультаційних центрів, які надають допомогу. Тому від імені "Народного фронту" звертаюся до колег, підтримати цей законопроект за основу і в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, обговорення завершене, переходимо до прийняття рішення. Колеги, будь ласка, займіть робочі місця. Прошу приготуватись до голосування. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України (номер 6116) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Колеги, голосування. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, голосуємо. За основу і в цілому. Ні, комітет за основу і в цілому. Подивимося як буде… Хто за основу і в цілому, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги.

238 – за. Рішення прийняте. Колеги… закон прийнято. Наступний проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Артеменка (номер 6445). Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, колеги. Прошу проголосувати і прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, голосуємо, колеги, прошу підтримати. 182 – за. Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань Регламенту Пинзеника Павла

прошу вас до виступу.

Указ Президента від 29 квітня 2017 року номер 119/2017 "Про припинення громадянства України", зокрема, Артеменка Андрія Вікторовича. Згідно з пунктом 26 частини першої статті 106 Конституції України Президент України приймає рішення про припинення громадянства України. частини другої статті 81 Конституції, пункту 4 частини першої статті 4 Закону "Про статус народного депутата України" повноваження депутата припиняються достроково в разі припинення його громадянства. Нормами частини першої статті 5 Закону про статус народного депутата та статті 222 Регламенту передбачено, що за поданням комітету до предмету якого належить питання Регламенту, Верховна Рада у десятиденний строк більшістю від її конституційного складу приймає Постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата України. Інформуємо також, що до комітету надійшов лист народного депутата України Артеменка від 13 травня 2017 року, в якому він повідомляє, що 5 травня цього року подано адміністративний позов про визнання незаконним та скасування указу Президента в частини припинення його громадянства України. Вищий адмінсуд України відкрив провадження у справі номер 800/187/17, а 12 травня цього року в цій справі було зареєстровано клопотання про забезпечення адміністративного позову, в якому він просить суд, зокрема, зупинити дію Указу Президента зазначеного вище. Комітет прийняв рішення внести народними депутатами України і членами комітету на розгляд Верховної Ради України проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Артеменка і рекомендує Верховній Раді України визначитися шляхом голосування щодо дострокового припинення повноважень депутата Артеменка. Дякуємо за увагу. Колеги, прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка, прошу записатися на виступи.

Від Радикальної партії Олег Ляшко. 11:09:55 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я думаю, що для кожного громадянина України очевидно, що народний депутат України може мати виключно один паспорт – український паспорт. Якщо ми виходимо з вами на цю трибуну, складаємо присягу, зобов'язуємося виконувати Конституцію України, вірно служити українському народу, а водночас у матні тримати по кілька паспортів, то у мене питання, якому народу служить той народний депутат України, який має інші паспорти? Тому ми вітаємо рішення Президента України про припинення громадянства Артеменка. Ми вважаємо, що Президент зробив абсолютно законно, відповідно до Конституції України, і сьогодні рішення за Верховною Радою. Не може людина, котра втратила і не має українського громадянства, бути народним депутатом України. Я закликаю парламент проголосувати, припинити достроково повноваження народного депутата, так як це передбачено Конституцією України. І звертаюся до громадян України: ті, хто не голосуватиме за припинення повноважень Артеменка, очевидно, самі мають по кілька паспортів, крім українського.

чому Президент не зміг, наприклад, позбавити громадянства пана Насірова, який, очевидно, має декілька паспортів. А друге питання – щодо вибірковості. І я тут звертаюсь до кожного з вас і зараз продемонструю своєю конкретною дією свою позицію. Будь ласка, підніміть руки ті, хто мають лише громадянство України. Хто має лише громадянство України? Чудово, весь зал. Тому я звертаюсь іще до СБУ перевірити кожного на наявність іншого громадянства. Дякую. Від "Блоку Петра Порошенка" – Новак Наталія Василівна. Будь ласка. Шановний головуючий, шановні депутати, справа в тому, що ми будуємо правову державу і в правовій державі не може бути вибірковості, закон єдиний для всіх. І ми знаємо, що неодноразово, і багато депутатів наголошували на тому, тому, що в цій залі не лише один депутат Артеменко має подвійне громадянство, тому ми вітаємо те, що Президент почав позбавляти людей з подвійним громадянством, які займають вищі посади державні, в тому числі депутатів. І ми вважаємо, що не можна зупинитися на вибірковості, треба продовжувати це робити. І я би хотіла, щоб в цій залі ми позбавляли не окремого депутата, а щоб тут був список тих депутатів, які мають подвійне громадянство, і ми проголосували за цей список, відмовилися від вибірковості в умовах правової держави. Закон єдиний для всіх і не тільки єдиний депутат Артеменко має подвійне громадянство. Тому я вважаю, що нам треба підготувати проект постанови про зняття депутатських повноважень і з інших депутатів, які мають подвійне громадянство, а таких в залі багато. Дякую, пане головуючий. Пані, колеги, шановні колеги, я цікаво спостерігаю за цією дискусією. Відверто скажу, маючи право по крові і по місцю народження, а я народився в місті Ужгороді, це була територія Словаччини, Угорщини, Радянського Союзу. Я маю право на три громадянства, крім українського, але жодним не скористався. І, до речі, це підняття рук нагадало мені 16 січня. Я бачу, у нас добра практика голосувати руками. Шановні друзі, я категорично проти того, щоб в українському парламенті і в українські владі були люди з двома або, як дехто сказав, навіть з трьома паспортами. Чомусь наші колеги з лівого краю не згадали це прізвище. Я думаю, що ті, хто сьогодні говорять, що вони такі радикальні опозиціонери, вітають рішення Президента – не тільки це рішення – всі рішення вітають Президента, мій друже, – але сьогодні питання занадто принципове. Мова йде про те, чи законно, в конституційний спосіб залишили Артеменка українського громадянства. Я абсолютно переконаний, що Артеменко позбавили українського громадянства в порушення 25 статті Конституції, де чітко виписано підстави, за яких можна позбавити громадянства А значить, сьогодні рішення буде незаконним. І до того часу, поки Артеменко захищає свої права в суді, говорити про позбавлення його мандату і громадянства є передчасно. є передчасно. І я боюся, що сьогодні дехто зводить особисті рахунки, а не діє за законом і Конституцією. Коли не знаєш, як діяти, дій за Конституцією і за законами. ми маємо карати кримінальною відповідальністю всіх тих, хто, маючи декілька громадянств, прийшов до влади. Ми маємо вводити кримінальну відповідальність

Шановні колеги, риба гниє з голови, і очищення також повинно починатися з голови. Ми зараз будемо голосувати за позбавлення іноземного громадянина статусу народного депутата України. Це нонсенс! Він не може перебувати в цій сесійній залі. По-друге, хотів би нагадати багатьом, які зараз попередньо виступали, розказуючи про 16 січня, а хто, як не ви, будете зараз виступати за захист "кремлівської консерви", який в Америку привіз план Путіна? Хотів здати Крим в обмін на якісь індульгенції?! Ні в якому разі! І тоді "Народний фронт" одразу ж виступив, що Генеральна прокуратура повинна порушити кримінальну справу проти депутата Артеменка і позбавити в такий спосіб його депутатських повноважень. Давайте про це говорити! А не виступайте на захист кремлівських ваших агентів! І тому треба так, починаючи з Артеменка, і далі позбавляти "п'яту колону Кремля" депутатських повноважень. От тоді це буде справжнє очищення. Дякую. Я хочу сказати дуже важливу річ, панове! Я з дуже великою повагою ставлюсь до Радикальної партії, до її вимоги позбавити громадянства Артеменка. Але є одна проста річ. От, дивіться, ми з депутатом Юрієм Березою ще на тій сесії винесли закон про позбавлення громадянства України сепаратистів. І цей закон чомусь не винесений навіть на зал! Він не пройшов жодного комітету чомусь! Нам сказали, що Венеціанська комісія проти того, щоб позбавляти сепаратистів українських паспортів! А наразі ми позбавляємо народного депутата, якого обрав народ! Я думаю, що це вибіркове, абсолютно вибіркове, Колеги, через хвилину відбудеться голосування. Я прошу Секретаріат Верховної Ради запросити депутатів в зал. Прошу голів фракцій запросити депутатів в залі. І, одна хвилина, Ірині Геращенко. Шановні колеги! Абсолютно очевидно, що ми не можемо позбавляти громадян за їх політичні погляди. Якщо хтось порушує Конституцію і займається сепаратизмом, це Кримінальний кодекс. Але, якщо хтось порушує Конституцію і він прийняв громадянство іншої країни, очевидно, що Президент вчинив абсолютно правильно. І я хочу зараз апелювати до деяких фракцій, які у всьому бачать Президента. І наголосити на тому, що не руки потрібно піднімали, а, якщо є докази, що в що в когось є інше громадянство, потрібно звернутися до відповідних органів, тому що тут була витримана процедура. Людина дала свідчення в Генпрокуратурі, далі було відповідне засідання відповідної комісії з питань громадянства. І як би Президент не прийняв це рішення припинення громадянства, це була б бездіяльність. Але в цьому контексті є ще два дуже великих питання. Перше – це відповідальність лідерів фракцій, які мають так само, коли вони дивляться свої списки, це до всіх фракцій стосується, я у даному випадку про всіх говорю, дуже чітко дивитися на свої списки. І друге – відповідальність яка це не перевірила і пропустила. І тому завдання сьогодні наше – це і вдосконалення і виборчої системи, відкриті виборчі списки, але і нарешті взяти відповідальність і призначити новий склад ЦВК, це вже відповідальність цієї сесійної зали. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, переходимо до голосування. Я прошу зайти в зал, зайняти робочі місця. хочу сказати свою позицію, що тут немає жодного політичного підтексту, є проста річ: громадянин іноземної держави не може бути депутатом Верховної Ради України. І це проста річ, яка відповідає закону. Звичайно, кожен має і свою політичну оцінку тим висловлюванням, які давав Артеменко стосовно здачі Криму в оренду Росії, але зараз ми виконуємо виключно законом передбачену функцію позбавлення депутатського мандату громадянина іншої держави. І тому я думаю, що зал проголосує консолідовано, як і по всіх питаннях, які стосувалися скасування недоторканності, ми маємо показати, що закон і інтереси України вище від будь-якого корпоративного духу. Отже, ми переходимо до прийняття рішення і я прошу всіх зайняти робочі місця. Будь ласка, прошу приготуватись до голосування. (6445) за основу і в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати.

Вітаю. Це ще раз парламент продемонстрував свою здатність закон і інтереси держави ставити вище від корпоративних інтересів. Колеги, переходимо до блоку питань житлово-комунального господарства. Першими стоять два закони в другому читанні. І я прошу авторів правок приготуватись до роботи. Першим стоїть проект Закону про комерційний облік комунальних послуг (номер 4901). І я запрошую до доповіді секретаря Комітету з питань будівництва, містобудування і ЖКГ Сташука Віталія. Будь ласка. І авторів правок прошу приготуватись до роботи. Будь ласка. 11:22:53 СТАШУК В.Ф. Доброго дня! Скільки в мене часу? Доброго дня! Шановний головуючий! Шановні народні депутати! Проект Закону про комерційний облік комунальних послуг, внесений 32 народними депутатами, представниками майже усіх парламентських фракцій на виконання 27 директиви Європарламенту та Ради ЄС від 25 жовтня 2012 року. Імплементація положень цієї директиви є обов'язком України в рамках… до Угоди про асоціацію. Основна мета законопроекту – це створення умов для забезпечення стовідсоткового обліку обсягів споживання теплової енергії та води за допомогою відповідних приладів, формування основних засад розподілу таких послуг між споживачами. Окремо слід зауважити, що положення законопроекту не регулюють питання пов'язанні з формуванням ціни та обліку обсягів споживання природного газу та електроенергії. Цей законопроект був прийнятий Верховною Радою за основу 18 жовтня минулого року. За відведений регламентом час до комітету надійшло 206 поправок від 11 народних депутатів. За результатами опрацювання 148 поправок враховано, 58 поправок відхилені як такі, як суперечать концепції проекту. Слід звернути увагу на такі концептуальні зміни. Уточнено термінологію в частині комерційного загальнобудинкового та розподільного індивідуального обліку комунальних послуг. Визначено строки прийняття вузлів обліку на абонентський облік, що унеможливить ігнорування монополістами показань вузлів обліку при нарахуванні плати за послуги. Спрощено порядок встановлення вузлів обліку, яке здійснюватиметься без будь-якої дозвільної документації і тим самим ліквідовано потенційну корупційну складову. Збільшено термін обладнання приміщень у будинках вузлами розподільного обліку. Контролюючим органом надано право доступу до вузлів комерційного обліку для контролю правильності зняття показань засобів вимірювальної техніки. Уточнено положення про доступ третіх осіб до інформації про споживачів в частині обмежень визначених Законом України "Про захист персональних даних". Уточнені принципи визначення обсягів споживання теплової енергії до встановлення вузла комерційного обліку виходячи з теплового навантаження будівлі визначеного відповідно до проектної документації, а також фактичної кількості годин постачання теплової енергії фактичних кліматичних умов. Удосконалені принципи розрахункового методу визначення обсягів споживання комунальних послуг. Спрощено порядок доступу на ринки вузлів обліку, які вже допущено для використання в країнах Європейського Союзу. Під час доопрацювання законопроекту до розгляду в другому читанні активну участь брали представники Мінрегіону, Держагентства з питань енергоефективності, Секретаріату Європейського енергоспівтовариства, громадські інституції та міжнародні експерти. За результатами розгляду Порівняльної таблиці до законопроекту номер 4901 комітет 15 березня цього року прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України… Дякуємо, шановний колега. І ми переходимо до поправок, шановні колеги. 16 поправка народного депутата Дерев'янка. Наполягаєте? Будь ласка, мікрофон Дерев'янку. Юрій Дерев'янко, партія "Воля", "Рух нових сил". Я пропонував в пункті 10 частини першої статті 1, де визначено поняття "кінцевого споживача" в включити слово "або є співвласником багатоквартирного будинку", "або управителі якого уклали відповідний договір про надання комунальних послуг в інтересах співвласників". Тому що фактично цим законом посилюється роль колективного споживача і колективних договорів на постачання житлово-комунальних послуг. І коли хтось із багатоквартирного будинку не сплатить за спожиті комунальні послуги, то доведеться всім іншим, тим, хто платить, платити і за тих, хто не платив. Тому що виходить, що ця редакція цього пункту, який ви запропонували, вона є виключно в інтересах олігархів для того, щоб платили ті, хто платить, за тих, хто не платить. Тому я прошу проголосувати мою поправку і підтримати мою поправку, тому що нам важливо, щоб були кінцеві споживачі і щоб цей закон відстоював інтереси кінцевих споживачів, а не колективних споживачів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, ставимо 16 поправку на голосування, колеги.

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, моя правка стосується статті 1 пункту 12 щодо визначення термінів. А саме хочеться, щоб ми зрозуміли з вами, що внески за встановлення обслуговування та заміну будинкових вузлів обліку мали безпосередньо нести оператори або ті, які поставляють дану послугу. Тому, колеги, мені здається, що потрібно підтримати цю правку і взагалі сказати, що в цьому законі, от в концепції цього закону, максимально покладаються повноваження на споживачів комунальних послуг обов'язок сплати внесків за встановлення обслуговування та заміну будинкових вузлів обліку. Ці платежі нестимуть регуляторний характер та їх розмір планується визначати у непрозорий спосіб та без врахування врахування інтересів мешканців будинку. Я прошу підтримати дану правку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, ставимо на голосування правку номер 19. Не набирає необхідної кількості голосів. 20 поправка народного депутата Левченка. Будь ласка, мікрофон.

В цьому законопроекті пропонується поставити тягар встановлення зовнішніх вузлів обліку, фінансування цього питання на мешканців багатоквартирних будинків замість операторів, як це є сьогодні в усталеній практиці. Знаєте, в умовах того, коли сильно піднімаються тарифи, коли реальна платоспроможність громадян падає навпаки, зараз голосувати за такі речі, щоб і ще громадяни оплачували встановлення зовнішніх вузлів обліку, вибачте, будь ласка, це не блюзнірство, це, не знаю навіть яке слово знайти для того, щоб описати нормальними словами цензурними для телебачення, так. Тому моя поправка ця і низка інших поправок стосується того, щоб прибрати цю цю абсолютно антинародну норму. Закликаю зараз проголосувати за поправку, а загалом закликаю всіх, особливо мажоритарників, яким потім пояснювати людям, як вони зможуть за тарифи і платити ці всі послуги, не голосувати за цей ганебний антисоціальний закон. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправку вашу ставити на голосування? Будь ласка, 20 поправка народного депутата Левченка. Не набирає необхідної кількості голосів. 21-а, Довгий. Не наполягає. 24-а, Мартовицький.

додати до суб'єктів господарювання не лише тих виконавців, які є формальними посередниками, але і виробників відповідної комунальної послуги із постачання теплової енергії і постачання гарячої води і централізованого водопостачання. Чому? Оскільки споживач може укласти договір напряму із виробником послуги, а не тільки з його посередником-постачальником. Особливо це є зараз актуальним, коли при реалізації державної політики при створенні альтернативних джерел енергії можуть такі виробники надавати послуги напряму. Тому прошу цю правку проголосувати і підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставимо на голосування 22 поправку.

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я прошу, щоб ви уважно читали ті зміни, які пропонуються у другому читанні. Наприклад, стаття 3 пункт 4: "Витрати на обладнання будівлі будинковими вузлами обліку, понесені оператором, відшкодовуються споживачами відповідних комунальних послуг у такій будівлі шляхом сплати внеску за встановлення будинкового вузла обліку, який сплачуються виконавцеві відповідної послуги". з цих міркувань пропоную взагалі скасувати зазначені внески для споживачів шляхом вилучення з тексту проекту відповідних положень. Прошу підтримувати мої правки для того, щоб ми бачили, що ця Верховна Рада може безпосередньо працювати для людей і не перекладати фінансовий тягар безпосередньо встановлення будинкових вузлів обліку на споживачів і безпосередньо працювати на соціальний захист громадян для того, щоб вони розуміли, що вони платять за послугу, а не за вузли обліку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, голосуємо за 36 поправку.

поправках, ми йдемо по регламенту. Будь ласка, наступна поправка 43 народного депутата Левченка. Вона відхилена комітетом. Пане Віталію, ви не хвилюйтеся: як буде щось принципове, я буду вам давати слово. Все добре! Будь ласка, Левченку мікрофон. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. От я хотів би зараз звернутися до тих депутатів, які взагалі слухають – так? – і нагадати їм… Я впевнений, що до вас, якщо ви проводите такі прийоми, приходять громадяни на кожний прийом і говорять про те, як вони не можуть дозволити собі сплачувати комунальні послуги, що немає взагалі цих фінансів у них. Я впевнений, що вам розповідають люди, які говорять про те, що у них немає теплових лічильників будинків, і через це вони змушені платити божевільні гроші по дурнуватим нормативам, які встановив Кабмін. Я впевнений, що вам це все люди розповідають. То як ви можете за такі речі зараз голосувати? От ви пропонуєте зараз, от Вадим Івченко правильно процитував, я ще раз повторю, дуже важлива, просто показова цитата, що "витрати на обладнання будівлі будинковими вузлами обліку, понесені оператором зовнішніх мереж, відшкодовуються споживачами відповідних комунальних послуг у такій будівлі". Ну, як можна в сьогоднішній країні за такі речі голосувати? Ну, совість взагалі є у вас чи ні? я не розумію, що це питання риторичне? Я закликаю всіх адекватних депутатів не голосувати за ці речі. І прошу підтримати поправку, прибрати цей … ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо за цю поправку, шановні колеги, номер 43.

ваша поправка, колего. 44-а наступна, народного депутата Івченка. Мікрофон, будь ласка. 11:35:45 ІВЧЕНКО В.Є. Шановні колеги, дякую, по-перше, колезі Левченку, що він розбирається в тому, що приймає сьогодні Верховна Рада. І прошу кожного з вас ще раз, особливо мажоритарників, колеги, ще раз зачитую, що залишилося: "Розміри внесків за обслуговування і заміну будинкових вузлів обліку розраховується оператором". Слухайте, створили ОСББ, за управління безпосередньо буде сплачувати людина або мешканець, за поточні ремонти – мешканець, а ще за вузли обліку будуть безпосередньо знімати плату, яку буде встановлювати монополіст! Колеги, я вас прошу, давайте працювати на народ! Хоч раз. І назавжди! Це ж не проблема – вчитатися в закон і побачити, що там є, дійсно, лобістські норми,

Левченко, "Свобода", 223-й округ, місто Київ. Я хотів би використати цей момент, щоб звернутися до наших телеглядачів і радіослухачів. Я закликаю всіх українців подивитися поіменно, хто проголосує за цей законопроект. Хто з вас має Інтернет, зайдіть на сайт Верховної Ради України, там через 5 хвилин буде виставлено голосування поіменно. Хто немає, якщо ви старша людина, не маєте доступу до Інтернету – додзвоніться до своєї дитини, до сина, доньки, до онука і запитайте: хто як за це голосував? Тому що це є абсолютно антисоціальний, антинародний законопроект, який спричинить ще більше збільшення, по суті, тарифного навантаження на звичайного громадянина - 99 відсотків українців. Цю мою поправку, яка зараз розглядається, номер 49, її смислу ставити на підтвердження немає. Тому що вона була би логічна, якщо би попередні поправки були враховані. Враховуючи те, що попередні поправки, на жаль, цією, про суті, олігархічною Верховною Радою не враховані, саме цю поправку на підтвердження я не наполягаю ставити. Дякую. Не вимагаєте ставити. Дякую. Наступна – 51-а, Івченка. 50-а – врахована. Вона врахована по суті. Будь ласка, Дерев'янко наполягає на 50 поправці. Мікрофон Дерев'янка. 11:38:25 ДЕРЕВ’ЯНКО Ю.Б. Юрій Дерев'янко, партія "Воля", "Рух нових сил". Шановні колеги, це та маніпуляція, яка сьогодні здійснюється для протягування цього закону. Написано, що моя поправка врахована частково, насправді, вона взагалі не врахована. Суть поправки полягає в тому, що законодавці, ті, хто пропонують це, цей закон олігархічний, вони пропонують, щоби не тільки люди платили за прилади обліку зовнішніх мереж, вони ще пропонують, щоби ці прилади в разі, якщо власник будинку хоче сам придбати і встановити, щоби було... щоб їм це було заборонено. Тому моя поправка дуже проста: власники будинку можуть самі придбати такий прилад, встановити його і відшкодувати власність власникам цього встановленого приладу має, власне, постачальник послуг. От в чому суть. я прошу підтримати цю поправку. Цей закон є абсолютно в інтересах постачальників, абсолютно в інтересах олігархічних сьогодні власників всіх теплокомуненерго, і "Київенерго", в тому числі олігархів. І мені дуже шкода, і я не знаю, чи соромно тим людям, які протягують в такий спосіб, вказуючи, що поправки враховані, а коли вони насправді не враховані. Прошу підтримати мою поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо за 50 поправку, колеги.

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я ще раз хочу звернутися до фракцій. За вас же голосували люди. Я впевнений в тому, і особливо я хочу звернутися до телеглядачів, що коли наступного разу ви будете йти безпосередньо на вибори, ми повісимо в кожному під'їзді, щоб ви розуміли, хто на вас вішає ці навантаження, те, щоб сплачувати безпосередньо за вузли обліку, ми покажемо безпосередньо, що відбувається з іншими комунальними послугами і на яку користь голосують Колеги, я дуже прошу, вчитуйтесь, будь ласка. Якщо вам сьогодні говорять депутати з різних фракцій, що цей закон йде безпосередньо і лобіює постачальників комунальних послуг, а не людей, ми з вами представники народу, давайте, будь ласка, відправимо на повторне друге читання. "Батьківщина" за цей законопроект голосувати не буде. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягаєте на голосуванні вашої поправки? Ні. Йдемо далі. 53-я, Лещенко. Наполягаєте на поправці? Дякую. Ні. 54-а, Дерев'янко. Наполягає. Будь ласка, мікрофон. Шановні колеги, це дуже важлива поправка. Враховуючи те, що цей закон покладає фінансовий тягар на людей, а не на постачальника, то я пропонував в цій поправці, щоб органи місцевого самоврядування згідно із затвердженими відповідно до законодавства програми могли приймати рішення про виділення коштів відповідного місцевого бюджету на обладнання будинковими вузлами обліку будівель. І я пропонував, щоби на такі вузли обліку, після їх встановлення, поширювалось законодавство про спільне майно багатоквартирного будинку. Тому прошу підтримати цю поправку і дати можливість, щоб органи місцевого самоврядування могли в своїх бюджетах врахувати витрати на власне фінансування таких вузлів обліку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 54 поправку голосуємо. Прошу. 77 депутатів її підтримало. Наступна поправка Івченка, 55-а. Наполягає? Ні. Дякую вам. Довгий, 56-а. Не наполягає. Шахов, 57-а. Не наполягає. Дерев'янка 59-а. Наполягаєте чи ні? Наполягає. Мікрофон, будь ласка. 11:42:18 ДЕРЕВ’ЯНКО Ю.Б. Шановні колеги! Я бачу, як протягуються інтереси сьогодні Ахметова, інших олігархів, які сьогодні або в концесію взяли теплокомуненерго, або інші вже у власність отримали. Тому я звертаюсь до всіх свідомих депутатів, які не хочуть збільшити навантаження на наших громадян. Для того, щоб власне додатково або наші громадяни платили за тих, хто не платить, або, щоб наші громадяни оплачували вузли обліку, які насправді обліковують послугу, яка надається постачальником. Шановні колеги! Я прошу не підтримувати цей закон. Відправити його на повторне друге читання. І прошу дану поправку також поставити на голосування. Дякую. ставлю на голосування поправку 69 Не підтримує зала вашу поправку. Наступна, 60-а. Довгий народний депутат не наполягає. 63-я. Ми ще не дійшли до неї, шановний. 58-у вимагає народний депутат Мусій на підтвердження. Це поправка народного депутата Сташука. Будь ласка, мікрофон Мусію. Шановні народні депутати! Прошу звернути увагу на 58 поправку і поставити обов'язково її на підтвердження з врахуванням того, що вказаний вказаний комітет і народний депутат як представник "Народного фронту", а особливо звернути увагу людей на те, що всі лобістські правки від "Народного фронту", а саме: інтереси обленерго, інтереси облгазів враховані, а інтереси людей не враховані. Оце, насправді, діагноз, поставлений цим пройдисвітам, які пролізли за рахунок людей у Верховну Раду, а зараз намагаються далі залізти в кишені людей. Я закликаю всіх мажоритарних народних депутатів проголосувати не тільки жовтими кнопками, а червоними кнопками за вказаний законопроект і його взагалі потрібно викинути від Я би просила виступаючих не називати колег пройдисвітами, добре, тому що ми тут всі колеги. А вас я дуже прошу відкоментувати цю поправку. Дякую. Ні, репліки немає, бо у нас немає прізвища "Пройдисвіт". Тому, будь ласка, зараз реакція від Віталія Сташука. Прошу, від комітету. очевидцями такого махрового популізму і некомпетентності, від якої кожна людина, яка розуміє, про що йде мова, просто випадає в осад. Інших слів немає. Нам розказують про те, що нібито сьогодні хтось встановлює безкоштовні лічильники, це неправда. Безкоштовного нічого не існує, припиніть обманювати народ. На сьогодні ціни ці входять в тарифи, входять в інвестпрограми. І ті люди, які за свої кошти встановили ці лічильники, вони все одно платять тариф за те, щоб десь комусь іншому ще встановили лічильники. Коли ви говорите, що в законі немає права для місцевих органів влади фінансувати встановлення приладів обліку, це неправда, таке право є у них і не потрібно обманювати народ. Якщо ви говорите, що власники будівель не мають право право самостійно обладнати будівлю приладом обліку, це знову ж таки неправда. Невже ви розраховуєте на те, що ніхто не читав і не скаже вам слово у відповідь. Не будьте голослівними, не обманюйте людей. Дякуємо. Шановні колеги, я ще раз хочу наголосити, що комітет врахував поправку №58. Колега Мусій вимагає поставити її на підтвердження, ми мусимо це робити. Будь ласка, просимо проголосувати "за", тому що така є позиція профільного комітету, який ретельно вивчив цей законопроект. Просимо.

Я би все-таки до колег зверталась не розбалансовувати законопроект. Йдемо далі. 63 поправка Дерев'янка. Наполягаєте? Будь ласка, ваш мікрофон. Я хотів би, щоб шановний доповідач, який відстоює так палко інтереси сьогодні власників концесій, олігархів фактично, не плутав, дійсно лічильники всі є оплатні і дійсно їх треба купляти за гроші. Але питання в тому, хто за них платить: або люди, або постачальник послуги. Це перше. І друге. Питання, за якою ціною це придбавається. Тому всі поправки, які я пропонував і, які зараз пропоную в тому числі зараз, вони стають на захист інтересів споживача, індивідуального споживача, а не колективних споживачів як ви намагаєтесь нав'язати сьогодні за… перекладаючи весь тягар оплати, все це на цього споживача. Тому я прошу 63 поправку підтримати і проголосувати також, і не перекручувати те, що ви чуєте. Дякую. Дякую. Я ставлю на голосування. Хто підтримує 63 поправку Дерев'янка, прошу проголосувати. 76. Рішення не прийняте. Колеги, я хотів би звернутись до авторів правок, я бачу, є три активних автори правок. Чи можна я вам надам слово, щоб ви дали ці правки, на яких наполягаєте? Так, я надам слово кожному, хто має бажання. Може так бути. Дерев'янко каже, в нього ще одна правка. Будь ласка, пане Юрій, оголосіть свою правку. В мене… Це правка 67. Я так розумію, що всі попередні правки також були відхилені. Тому я хочу звернутися зараз до депутатів мажоритарників, до депутатів, які сьогодні дійсно хочуть захистити українських громадян наших, які споживають комунальні послуги і закликати зал відправити цей закон на повторне друге читання. Його ретельно доопрацювати, зробити його таким, щоби, дійсно, цей закон захищав інтереси кінцевого споживача, щоби не нав'язували олігархи модель, коли можна під виглядом колективного споживача всіх обілетити і щоби сплачували і ті люди, хто платять за себе, і за всіх інших, хто не платить, в тому числі. Тому я прошу, уже не буду більше брати слово, цей закон не підтримувати в остаточному голосуванні, відправити на повторне друге читання, тому що цей закон є антинародний, антигромадянський, антилюдський, а є проолігархічний, він є, абсолютно стверджує, і ще буде підсилювати ту монополію, яку сьогодні мають природні монополісти і далі будуть оббирати український народ. Дякую вам за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні 67-ї? ДЕРЕВ’ЯНКО Юрій Левченко, будь ласка. Пані Ірино, я хочу цей законопроект розбалансувати, я хочу його знищити, тому що це антилюдський законопроект. Тому, пані Ірино, будь ласка, давайте, ви будете, ви всі, хто сидить в президії, ви маєте бути незалежними від політичних поглядів в залі, тому що, будь ласка, все ж таки дотримуйтесь оцих принципів. Так? І також звертаюся до доповідача. Пане Віталію, ви там давали багато переліків, всяких моментів, а я насправді говорив виключно про одну річ, отам все, що ви говорили, комусь там приписували із доповідачів, я цього всього не говорив. Я про одну просту річ говорив, про те, що зараз на людей перекидати безпосередньо, не опосередковано, а безпосередньо фінансування фінансування теплових лічильників неможна, тому що фактично тоді ніякі теплові лічильники в більшості будинків встановлюватись не будуть, от чому, це не можна робити. І чому це хочуть зробити монополісти тому що вони тоді і далі будуть отримувати… Пане Юрій, я вам додам час. Ви наполягаєте на правках? Назвіть, будь ласка, правки, на яких ви наполягаєте. 63-я. Пане Голово! Я наполягаю іти по Регламенту, і я буду наполягати на кожній своїй поправці окремо, згідно Регламенту Верховної Ради України. Я наполягаю на поправці номер 69. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 69. Отже, я ставлю на голосування поправку 69 народного депутата Левченка. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати.

Шановні народні депутати, наступна 70 правка врахована, я прошу її поставити на підтвердження так як… І, шановний пане доповідачу, ви, напевно, повинні були були б читати Регламент Верховної Ради, який передбачає 116 стаття до другого читання забороняє вносити суттєві зміни. Саме ця правка є суттєвою зміною, тому що вона є: доповнити окрему частину вказаної статті. Тому через порушення Регламенту прошу поставити її на підтвердження як таку правку, яка не могла бути внесена до другого читання, враховуючи теперішній Регламент. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви будете коментувати?

Колеги, отже, я ставлю на підтвердження 70 поправку, комітет її підтримав і комітет звертається до залу, щоб ця поправка була підтримана. Прошу проголосувати на підтвердження 70 поправку, комітет просить підтримати. Голосуємо, колеги.

Шановні колеги, ми щойно завалили правку, якою ми говорили про те, що оці всі внески на встановлення лічильників будуть покриватися за рахунок соціальних субсидій, це щоб всі зрозуміли, що тільки що завалили. Стосовно наступного. Шановні колеги, іде в залі страшезна маніпуляція стосовно того за чий рахунок сьогодні відбувається фінансування будинкових лічильників. Я мала запит-звернення на НКРЕКП проханням дати інформацію про суми, які ми в тарифах платимо на лічильники. Місто Київ 2016 рік… цей рік 2017: 143 мільйони гривень на оснащення 2 тисяч 570 лічильників. Місто Одеса: 46 мільйонів гривень на оснащення тисяча 359 одиниць. Львів: мільйон гривень – 775 лічильників і так кожен ліцензіат в тарифах сьогодні оплачує встановлення лічильників. Тому, шановні, якщо ви думаєте, що це безкоштовно, то це… Тому, шановні колеги, навпаки, ми виходимо з темної води на прозорі розрахунки і показуємо скільки кожен будинок, кожна квартира буде платити після прийняття цього закону за цей лічильник. Ми порахували, при нинішніх цінах близько 6 гривень на квартиру в місяць – це такі розрахунки. Дякую. Отже, ви даєте пропозицію, Альона? Немає пропозиції. Колеги, хто ще наполягає на поправках? Юрій Левченко. Поправка 92, стосується все того ж питання. Тут попередня виступаюча говорила про те, що лічильники не безкоштовні і так далі. Очевидно, що вони не безкоштовні, раціональна людина тут про це не говорить, тільки, якщо бути реальним депутатом, який з людьми спілкується, а не тільки дивитися на людей з вікна свого "Мерседеса" приватного, періодично на вулиці, то всім буде зрозуміло, що тарифи не опустяться внаслідок такого поняття рішення. А що з'явиться внаслідок такого рішення – це те, що в законі тепер буде прописано, що лічильники мають встановлюватись напряму за кошти мешканців відповідного будинку. враховуючи те, що нормативи сьогодні дурнуваті, завищені і сьогоднішнім монополістам не вигідно встановлювати лічильники, саме тому, що їхні прибутки будуть зменшуватись,

Я хочу вам зачитати правку і ваш коментар, а ваш коментар говорить про те, що протирічить концепції проекту. За встановлення повинен платити споживач, це нам з вами роздали таблиці. Вірно кажуть сьогодні колеги, що відбувається, вони хочуть узаконити витрати, які понесли безпосередньо ті, які поставляють послугу. Вони поставлять вузли-обліку теплові чи там електрику і так далі, розкидають по мешканцях безпосередньо цього житлового будинку дадуть кредит на п'ять років. І таким чином, ми побачимо через… після вступу в дію цього закону, що тарифи на людей збільшаться за рахунок того, що вони будуть сплачувати за ці вузли-обліку. Це не вірний проект, не вірна концепція давайте змінимо навпаки, хай це буде інвестиційна складова тих постачальників послуг. Або як казав Дерев'янко, місцеві бюджети хай покривають витрати цих постачальників послуг. Колеги, невірний проект закону… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви не наполягаєте ні на якій поправці. Яку? 90. Ми вже голосували. Так, будь ласка, ставлю на підтвердження 90 поправку. Комітет її підтримав і комітет просить її підтримати. Ставлю на підтвердження поправку 90. І колеги, прошу запрошувати депутатів в зал через кілька хвилин відбудеться голосування. На підтвердження 90 поправку, прошу голосувати. За-78 Рішення не прийнято. І, колеги, останні виступи.

Пане Голово, я звертаюсь до вас офіційно, що у мене є низка поправок, які офіційно в таблиці роздані, я наполягаю на розгляді кожної поправки. В разі нерозгляду кожної поправки це буде порушення Закону "Про Регламент Верховної Ради України". Я під стенограму вас офіційно повідомляю. Зараз, будь ласка, розглянути поправку номер 94, вона стосується всього того ж самого питання щодо того, щоб прибрати обов'язок місцевих мешканців фінансування встановлення відповідних вузлів обліку. Прошу підтримати поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Пане Юрій, я просто вас проінформую, що в плані організації роботи в нас зараз вже 12 година. Тому я прошу, перерахуйте правки, і я кожну з них поставлю на голосування, на яких ви наполягаєте. Можливо так? 94 правка. Хто підтримує поправку 94 народного депутата Левченка, прошу проголосувати.

Я хотів би зараз звернутися до всіх депутатів на конкретному прикладі, чому треба підтримати цю мою поправку, яка виключає обов'язок мешканців фінансувати будинкові облікові вузли. От, наприклад, у місті Києві, де є монополіст пана Ахметова, приватного власника "Київенерго", так. "Київенерго" саме організовує викрадення теплових лічильників, самі викрадають в будинках теплові лічильники для того, щоб потім примусити мешканців платити по завищеним нормативам для того, щоб отримати надприбутки, абсолютно нічим не обґрунтовані. Тобто цей закон полегшує механізм, коли викрадається тепловий лічильник, а потім кажуть мешканцям: "А, мешканці, а ви встановіть новий тепловий лічильник". А мешканці кажуть: "А ми вже рік тому встановили тепловий лічильник, у нас грошей немає" – "Ні, и, будь ласка, ще раз встановіть". Оце те, що, зокрема, прописується опосередковано в цьому законі, чому я закликаю депутатів за цю маячню не не голосувати. Прошу мою поправку підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 100 поправку Левченка. Хто підтримує, прошу голосувати. Рішення прийнято. Колеги, давайте зараз ми... Послухайте мене уважно. В мене є зараз рішення, як діяти далі. Якщо правок є не багато, на яких наполягають, ми можемо зараз вийти на голосування. Якщо правок є багато, ми можемо після перерви. Я хотів би і порадитися з того приводу виключно для організації роботи. Якщо правок є кілька, ми можемо протягом 5 хвилин, я можу продовжити на 15 хвилин, тому я кажу... Одна, так – Івченко, одна? Левченко, чотири, так? Одна, так. Скільки? П'ять. Давайте порадимося, колеги, є два в нас виходи з цієї ситуації. Віце-прем'єр, пане Зубко, в нас є два варіанти: або зараз протягом 10 хвилин пройти ці правки і вийти на голосування зараз, або оголосити перерву до 12.30 і потім завершити. Як, відчуваєте, краще? я вважаю, що зараз якраз обговорення іде в робочому процесі і дуже було б важливо все-таки закінчити розгляд цього законопроекту. ГОЛОВУЮЧИЙ. Це правильно. Колеги, давайте, я, виключно з поваги один до одного, і я нагадаю кожному депутату, пане Юрій, я нагадаю, коли у вас було прохання, я так само часто дослухався до ваших прохань. І хочу сказати, давайте зараз ми оперативно проголосуємо ті, на яких ви наполягаєте. Я згідно закону продовжую на 15 хвилин роботу. І тому прошу колег всіх заходити в зал, приготуватись до голосування. І прошу до лаконічних пропозицій, щоб ми змогли проголосувати і вийти на рішення зараз, а вже в 12.30 почати розгляд наступного законопроекту. Домовились так? Тоді прошу Секретаріат запросити всіх в зал. І, дійсно, прошу назвати поправки, на яких наполягають, я їх поставлю на голосування. Пані Юрій, будь ласка. Левченку включіть мікрофон. І запрошую депутатів в зал. безпосередньо встановлення будинкових вузлів обліку. Я хотів би звернути увагу для тих депутатів, які коливаються зараз в своєму рішенні. Тут йдуть в залі дискусії щодо того, що все одно людина фінансує відповідну послугу через тариф. Так, послуга йде через тариф, але ця послуга тоді гарантована. І прописано сьогодні в законі, що оператор зобов'язаний ставити відповідний обліковий вузол, відповідний лічильник. Натомість сьогоднішня модель пропонує прибрати цю гарантію і безпосередньо перекласти на місцевих мешканців це питання фінансування. Натомість тарифи, очевидно, не зменшаться. Це означатиме, що мешканці будинків, переважної більшості будинків, особливо старого житлового фонду, особливо в менш соціально захищених регіонах і містах, не зможуть собі цього дозволити і не будуть встановлювати теплові лічильники, а оператори будуть мати

Тому, товариство, я зараз, виходячи, що мені дали цю можливість по всім поправкам висловитись, я зараз говорю про поправку № 104, 108, 190, 199. Три з цих поправок – 104, 108, 190 – стосуються, власне кажучи, якраз питання, питання того, що цей закон примушує місцевих мешканців безпосередньо фінансувати будинкові вузли обліку. І через це ці поправки я закликаю прийняти, Прошу хвилину додати. фінансів для цього і можливостей для цього. Натомість монополісти-оператори, такі як в місті Києві приватний монополіст "Київенерго", власником є пан Ахметов, будуть робити все можливе, щоб ускладнити цей процес. Наприклад, викрадати будинкові лічильники, як вони зараз це й роблять. А місцевим мешканцям будуть казати, що це ви маєте самі їх поставити на місце. Крім цього, я хотів би звернути увагу на те, що цей законопроект пропонує також покласти на місцевих мешканців оплату за періодичну повірку лічильників! Тобто не тільки встановлення, а також повірку лічильників. Це стосується моєї правки 199, щоби мешканці також платили за повірку лічильників. Тобто це не одноразова витрата, а постійна, щорічна. Це ще більше навантаження на й так наших знедолених громадян! Такі речі не можна підтримати. І закликаю всіх народних депутатів, особливо мажоритарників…

Дякую вам. Івченко, будь ласка, назвіть правки, на яких ви наполягаєте. Про що вона говорить? Вона дає можливість виконавцю здійснювати заміну не всього вузла обліку, а лише частини. От, представте собі, він буде приходити безпосередньо робити заміну частини. Сам буде себе контролювати. Витрати безпосередньо будуть перекладати на споживача, які будуть йому за це сплачувати. Яка періодичність, як він це буде робити, який контроль, що він замінив – ніякого. Мені здається, це буде корупційна норма. І саме так, коли будуть замінювати частину в вузлі обліку, будуть додатково знімати кошти зі споживачів. Тому я прошу поставити дану правку на підтвердження і не підтримувати її. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Поставлю на підтвердження. Дерев'янко, будь ласка, коротко, лаконічно. Юрій Дерев'янко, партія "Воля", "Рух нових сил". Шановні колеги, тільки що в процесі обговорення одна із лобісток цього олігархічного закону сказала про те, що сьогодні, дійсно, нам виставляє, через НКРЕКП виставляє вартість оплати лічильників, пристроїв на громадян України. Так, виставляє. Знаєте, чому? Тому що це питання не врегульовано законодавчо. Саме цим законом ми пропонуємо, щоб цю плату платили не громадяни, а щоб цю плату платили постачальники. Це означає, що НКРЕКП не зможе, разом зі своїм Вовком не зможе це робити, покладаючи ці гроші за облікові прилади на громадян. Тому я вас дуже прошу не голосувати у другому читанні цей законопроект, відправити на повторне друге читання, врахувати ті правки, які сьогодні вже відхилили, для того, щоб ми дали можливість захистити людей, а не олігархів, які сьогодні наша пані так дуже активно відстоює. Дякую. заключний виступ – Мусій. Я прошу запросити депутатів у зал, через кілька хвилин переходимо до прийняття рішення, я прошу голів фракцій запросити депутатів у зал. Будь ласка, Мусій. Шановний пане головуючий, я прошу 5 правок поставити на підтвердження, це правки 113, 121, 136, 143 і 153. Коротенько про суть того, що там зроблено. 113. Насправді, схеми, які пропонує представник "Народного фронту", який тут за трибуною, поражають своєю... здивуванням і простотою щодо грабування подальшого українських людей. Той, хто проводить прийом виборців на окрузі, а я проводжу його регулярно, половина звернень громадян щодо так званих повірок. Приходить облгаз і забирає діючий, абсолютно нормальний лічильник через 5 хвилин, який тільки встановили і знову покладає цю оплату замість того, як прийнято зараз рішенням уряду в спеціальну програму оплати повірок

Ну, ви ж читайте, про що це написано. До повірок газових лічильників цей закон не має ніякого відношення – тепло і вода. Ну, ви хоч прочитайте, а потім морочіть голови і розказуйте, хто тут олігархів, а хто виборців приймає. Я теж приймаю виборців. Колеги, іще раз, іще раз, ну, я… у нас є штатні борці за права народу, ми їх постійно чуємо. Ну, не треба нести ахінею. Як тільки ми схвалимо цей закон, НКРЕКП не зможе включати уже інвестиційну складову в затверджені тарифи. І для тих в кого встановлені лічильники ця складова зникне, зникне. Говоріть правду! Говоріть правду тому. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, переходимо до прийняття рішення. Я всі поправки поставлю зараз. Будь ласка, ще Геннадію Зубко одну хвилину. Будь ласка. практично монополістів зі споживача – це виконання умов цього закону, це можливість управляти своєю власністю, це можливість зменшувати своє споживання, це можливість обліковувати ту енергоефективність, якої ми так з вами добиваємося. І сьогодні питання, коли стає про те, що монополіст повинен встановити лічильник, він повинен його виконати і обслуговувати, ми повинні дати власнику можливість управляти і також потім не залежати від того чи він поломаний, чи він вкрадений для того, щоб мати справедливий облік своєї споживаної енергії. Це стосується тепла, це стосується води, це не стосується газу або інших питань. Будь ласка, ще раз поверніть увагу до тих фахових депутатів, які працювали над цим законом, які його провели, які провели масу круглих столів і які сьогодні відстоюють його зараз в парламенті. Дякую за підтримку і прошу підтримати цей законопроект в другому читанні, це той інструмент, який дасть можливість зменшити споживання кожній українській родині. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, отже, зараз я поставлю всі правки, які були названі і потім – переходимо до прийняття рішення. Прошу всіх займати місця, переходимо до прийняття рішення. Отже, я ставлю в послідовності. Перше. Правку 104 народного депутата Левченка, комітет її відхилив. Хто підтримує цю правку, прошу голосувати, голосуємо. За-120 Рішення не прийняте. 108-а, Левченка. Комітет просить її не підтримувати. 108-а. Голосуємо.

За-86 Рішення не прийняте. 190-а. Комітет її відхилив. Левченко наполягає на голосуванні. Хто підтримує, прошу голосувати. За-78 Рішення не прийняте. І 199-а. Комітет її відхилив. Левченко наполягає на голосуванні. Хто підтримує, я прошу голосувати. І прошу заходити в зал, займати робочі місця, колеги, через хвилину-дві, переходимо до голосування. 12:15:32 За-84 Рішення не прийняте. Тепер є поправки на підтвердження, на підтвердження, так, отже, колеги, комітет просить їх підтримати. Я прошу зайняти робочі місця. На підтвердження – це ті, які комітет підтримав і просить підтримати. І тому хто підтримує даний закон і комітет, прошу їх підтримувати і прошу зайняти робочі місця. Колеги, йде важливе голосування і ви, навпаки, агітуйте депутатів. Отже, я ставлю на підтвердження першу поправку 91. Прошу голосувати, прошу підтримати. 91 поправка на підтвердження. Голосуємо, колеги, хто підтримує закон, голосуємо.

частина законопроекту. Прошу, хто підтримує законопроект, прошу голосувати, 113 поправка. Прошу голосувати.

остання, на підтвердження. Прошу проголосувати, прошу підтримати За-186 143-я. На підтвердження. Комітет просить підтримати. Прошу проголосувати.

За-193 І 153-я, остання, на підтвердження. Прошу проголосувати, прошу підтримати і зараз переходимо до всього закону. Прошу голосувати. Рішення не прийняте. І тепер, будь ласка, представник комітету, дайте рекомендацію залу, яке рішення ставити на голосування і переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, Сташук Віталій і прошу займати робочі місця, Дуже шкода, що ця дискусія в такому форматі відбувалася, тому що була можливість її провести без телекамер і пояснити очевидні для спеціалістів речі, на жаль. Тому я пропоную, щоб не загубити, дійсно, питання обліку взагалі, поставити на сигнальне голосуванні і у випадку, коли ми не набираємо голосів, на повторне друге читання. Колеги, позиція комітету, що якщо немає голосів, на повторне друге читання. Вона підтримується всіма? Порадьте мені: поставити спочатку в цілому, потім – на повторне? Добре. Тоді прошу всіх зайняти робочі місця. Я поставлю спочатку в цілому, якщо не буде голосів, тоді поставлю на повторне друге читання. Я прошу всіх колег депутатів зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Колеги, будь ласка, я ж просто бачу не всі на місцях, а ви там маєте карточки? Добре. Отже, колеги, я ставлю рейтингове голосування проект Закону про комерційний облік комунальних послуг (4901), рейтингове голосування, хто підтримує цей законопроект в цілому. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Рейтингове на предмет того і яка є підтримка в цілому, 4901. Голосуємо, прошу підтримати, голосуємо. 218. Тепер ставлю рейтингове, хто за тим, щоб на повторне друге читання? Рейтингове голосування, хто підтримує на повторне друге читання, прошу проголосувати. Дякую. Ситуація зрозуміла і я ставлю проект Закону про комерційний облік комунальних послуг (4901) на повторне друге читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати: повторне друге читання 4901. Давайте спільно… Так я ставив перед тим. Якщо в цілому, поставлю, його треба буде відхилити, друзі.

Отже, колеги, я ставлю проект Закону про комерційний облік комунальних послуг (4901) в цілому. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати. Прошу підтримати 4901 в цілому, прошу підтримати. Голосуємо, колеги.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ким? Назвіть. Представник комітету не мав змоги проголосувати. Я ставлю пропозицію

прошу проголосувати, прошу підтримати 4901, повернення до 4901. Прошу підтримати. За-229 Повернулись. Зараз було повернення… зараз переходимо до прийняття рішення. Я прошу не допускати під час прийняття рішень користування чужими карточками, зараз буде прийняття рішення, і я прошу не користуватися чужими карточками. І я ставлю на голосування проект Закону про комерційний облік комунальних послуг (4901), прошу голосувати тільки персонально. Голосуємо 4901 в цілому голосуємо, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати пропозицію на повторне друге читання проект Закону про комерційний облік комунальних послуг (4901) на повторне друге читання. Прошу голосувати, прошу підтримати, на повторне друге читання. За-245 Рішення прийнято. Шановні колеги, таким чином, я оголошую перерву згідно Регламенту на 30 хвилин, і ми продовжимо нашу роботу о 12:55. Прошу всіх дисципліновано прийти в зал для продовження нашої роботи. Будь ласка.

Колеги, переходимо до наступного питання: блоку житлово-комунального господарства. Це проект Закону про житлово-комунальні послуги (1581-депутатський). Прошу авторів правок приготуватись до обговорення. І запрошую до доповіді заступника голови Комітету з питань будівництва, містобудування і ЖКГ Бабак Альону Валеріївну. Будь ласка. Доброго дня, шановні народні депутати. Ми з вами продовжуємо тему житлово-комунальних послуг. І переходимо до надважливого законопроекту: Закону про житлово-комунальні послуги. Він був внесений в зал ще попереднім урядом. Ми його не схвалили і відправили на доопрацювання в комітет. В лютому минулого року він був прийнятий за основу. Весь цей час в комітеті відбувалась робота по доопрацюванню цього законопроекту на друге читання. Більшість мажоритарних депутатів сьогодні скажуть, що органи місцевого самоврядування: представники ОСББ; люди, які проживають в багатоквартирних будинках, до кожного з вас, напевно, вже звертались з тим, щоб запитати, колеги, коли ми приймемо Закон про житлово-комунальні послуги, який встановимо вимоги до управителів, до порядку проведення конкурсів цих управителів, до обов'язків цих управителів перед споживачами, до того, як в багатоквартирному будинку з врахуванням того, що там може бути об'єднання співвласників, не бути об'єднання співвласників, управління управителем, мають укладатись договори з монополістами. Власне, цей законопроект є надзвичайно серйозним і комплексним законом, який має врегулювати саме відносини між споживачами і усіма виконавцями послуг в житлово-комунальній сфері: і з управителями, і з водоканалами, і з теплоенерго, і з газопостачальними, і енергопостачальними компаніями, і з компаніями вивезення мусору. це є надзвичайно важливий для забезпечення життєдіяльності населених пунктів України законопроект. Тому дуже велике прохання від всього комітету, від всіх людей, які сьогодні очікують розгляду цього закону, мобілізуватись і налаштуватись на активну, правильну роботу. Законопроект був, коригувався відповідно до прийнятого Закону про національного регулятора. Далі був прийнятий Закон про ринок електроенергії. Ми постійно намагалися врахувати всі ці останній зміни і відобразити їх в проекті закону. Останнє засідання комітету відбулось 12 квітня цього року. І доопрацьована порівняльна таблиця була в остаточній редакції схвалена комітету. ми отримали також рішення Головного юридичного управління про те, щоб прийняти закон із зауваженнями, які стосуються переважно узгодження цього законопроекту з нещодавно прийнятими законами. ви знаєте, що відтермінували введення пені як інструмент виконання зобов'язань за договорами на 1 січня 2019 року. Дякую. Я буду перераховувати ті правки, які були відхилені комітетом.

40-а, Кужель. Не наполягає. 43-я, Мартовицький. Не наполягає. 44-а, Сажко. Не наполягає. Шановні колеги! Я прошу виключити з законопроекту статтю, яка передбачає введення плати за клієнтське обслуговування. Це є додатковий платіж, який сплачує споживач. І тому пропоную не… Її відхилили, прошу проголосувати за мою поправку.

Я прошу проголосувати за скасування введення плати за клієнтське обслуговування. Це те, що ми отримали, по газу хотіли зробити НКРЕКП, і так буде тепер клієнтське обслуговування по кожній послузі. Прошу поставити 27 правку на підтвердження.

тепла вилучаємо витрати, пов'язані з адмініструванням договорів у багатоквартирних будинках і визначаємо його в розрахунку на одне приміщення, в розрахунку на одного абонента. Це робиться для того, щоб споживачі побачили, скільки сьогодні коштує адміністрування цих договорів і повірка індивідуальних лічильників в багатоквартирних будинках. наприклад, в місті Києві різниця між кубом води до будинку і до квартири гривня 58, в інших містах – гривня 55, 76 копійок. На гігакалорію, 32 гривні за гігакалорію, це в середньому в опалювальний сезон може бути від 5 до 7 гривень за квадратний метр ми вже сьогодні платимо за це обслуговування монополістами. Ми його виводимо з монопольної ціни, тому що ринок поставки поставки ресурсу в квартиру не є монопольним, може бути управитель будинку… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд. БАБАК А.В. … ОСББ це здійснювати. І тому кожен споживач повинен приймати рішення, яку модель відносин він буде обирати. І він буде дивитись на вартість цієї опції. Для цього ми повинні визначити цю ціну у вигляді плати в розрахунку на квадратний метр або на одного абонента. Прямо написано, що це вилучається з ціни і не включається до вартості ресурсу, який подається в будинок. Шановні колеги, це є прозорість розрахунків, це виваженість рішень. Я дуже прошу підтримати 27 правку, тому що вона має ключове значення для… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, ви наполягаєте… Поправка врахована частково, я розумію, Кужель наполягає на… БАБАК А.В. Підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Комітет її врахував частково. І комітет просить її підтримати, 27 правку. І я прошу зайняти місця і приготуватись до голосування.

пункт 11 основного прийнятого в першому читанні закону, то у нас будуть певні, ну, недомовленості. Цією правкою ми уточнюємо, конкретизуємо те, що було запроваджено і прийнято при першому читанні. Отже, я ставлю на підтвердження правку 27. Комітет просить цю правку підтримати. Отже, колеги, хто підтримує даний… дану правку, яку комітет підтримує, прошу проголосувати. Голосуємо.

Рішення не прийняте. Даною правкою я просила виключити частину другу, яка передбачає, що не є предметом регулювання цього закону забезпечення потреб співвласників багатоквартирного будинку шляхом самозабезпечення відповідно до статті 22 про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Ні, шановна пані Алло, всі рівні умови для всіх, хто є співвласниками, хто створив ОСББ, а хто ні. І тому цю норму треба виключити, а не робити для ваших лобістських напрямів окремі умови, тут вводите всім інші платні послуги додаткові, а своїх звільняєте. Дякую. оскільки закон регулює відносини, які базуються на договорах, тобто, є сторони договору, які між собою домовляються. Тому ми уточнили, що "не є предметом регулювання цього закону відносини, що виникають між співвласниками, а також між співвласниками та об'єднанням тому що об'єднання співвласників не є виконавцем послуг, це просто асоціація, яка об'єднує співвласників. Тому була відхилена правка пані Кужель номер 40. Дякую. Ставлю на голосування правку 40 народного депутата Кужель, комітет її відхилив. Хто підтримує поправку номер 40, прошу проголосувати, будь ласка.

Я хочу сказати вам, що це є абсолютно неприйнятно така форма проведення законотворчої діяльності і так само абсолютно неприйнятне таке брутальне притягнення інтересів олігархів, які ви сьогодні протягуєте. Я прошу поставити на підтвердження поправки номер 42, 58, ми далі дійдемо, і дальше скажу. Тому що поправка номер 42 створює абсолютно повну юридичну невизначеність стосовно використання закону, яким мають користуватися споживачі.

а можна піти до ресторану. Цей закон – про ресторан, він не говорить про те, які відносини і на чому вони базуються між співвласниками? Вони можуть, вони один одному послуги не надають,

У нас є Закон про особливості права власності у багатоквартирному будинку, він регулює ці відносини, що виникають між співвласниками, і співвласниками і ОСББ. Тому, шановні, цей закон не поширюється саме на їхні стосунки, для цього є інший закон. Тому, шановні колеги, прошу підтримати правку 42. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, комітет просить підтримати правку 42. 19-у ми вже пройшли, в кінці можна буде поставити її. Просто треба було бути в зал в робочий час, зараз ми розглядаємо 42 поправку, я її поставлю, і потім 58-у. Це більше не буде правок, пане Юрій, ваших? Отже, ставлю на підтвердження поправку 42. Комітет просить її підтримати. Прошу проголосувати, прошу підтримати 42 поправку, підтримати комітет, голосуємо.

За-96 Рішення не прийняте. І відразу 58-а. Так? Потім дам вам 51-у. 58 правку ставлю на підтвердження. Комітет просить її підтримати. Прошу проголосувати, прошу підтримати 58 правку.

Дякую дуже. Даний розділ був відсутній, деякі напрями і пропозиції з цієї моєї поправки 51 були враховані частково редакційно, але принципово не врахували автори законопроекту частину 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 9, 10 і 11, які передбачаю створення парламентського контролю за додержанням прав споживачів житло-комунальних послуг. Це створення інституту уповноваженого захисту прав споживачів житло-комунальних послуг. Скажіть, будь ласка, до кого з вас не зверталися люди, що вони не можуть отримати правдиву інформацію, вони не можуть захисти себе, коли виставляють невірні рахунки? І тому ігнорування створення парламентського контролю парламентом є дуже здивованим. І я прошу підтримати створення парламентського контролю за додержання прав споживачів по статтям 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8… Наша логіка була така, що в теорії звичайно можна розробляти інститут уповноваженого з питань захисту прав споживачів робити якісь інспекції, державні органи і так далі. Але для того, щоб на рівні парламенту запроваджувати такого управляючого… уповноваженого, необхідно і зміни до Регламенту Верховної Ради і до інших законів. Тому, вважаємо, що це потребує окремого законодавчого врегулювання саме запровадження такого інституту, тому що воно окремими такими пунктами до статті навряд чи вирішиться повноцінно. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, ставлю на голосування поправку 51 народного депутата Кужель, хто підтримує… Звичайно, хто підтримує, щоб вона була повністю врахована, а комітет її врахував лишень частково, прошу проголосувати, 51 поправка. Хто підтримує, прошу проголосувати. 73 – за. Рішення не прийняте. Наступна, 60-а, Кужель, наполягає, включіть мікрофон. У статті 4 в законі вказано, хто є учасниками правовідносин в сфері надання житло-комунальних послуг. У моїй пропозиції, крім споживача і управителя, і виконавця комунальних послуг додати "органи державної влади та місцевого самоврядування". Це є принципово, бо більшість залежить надання деяких комунальних послуг від місцевого самоврядування, а ми їх не включаємо в учасників правовідносин. Дякую. Шановні колеги! Ми вважаємо, що учасниками правовідносин фактично є сторони договори і в разі, якщо стороною договору є орган місцевого самоврядування, то він виступає як споживач. Якщо ви вважаєте, що нам треба додати "учасники правовідносин", питання: в який спосіб вони будуть долучатися, тому що юридично в договір ми не вписуємо, що орган місцевого самоврядування. Якщо є бажання у парламенту підтримувати, будь ласка, звичайно, це є правка, яка на розгляд парламенту може бути абсолютно підтримана. Отже, колеги, я ставлю на голосування поправку 60 народного депутата Кужель. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати.

Рішення не прийнято. Далі: 75-а, Петьовка. Не наполягає. Константіновський. Не наполягає.

120-а? 128-а, так. 120-а, Дерев'янко, будь ласка. 120-а. Шановний Андрій Володимирович! Шановні колеги-депутати, прошу хвилинку уваги! Справа в тому, що всі ті поправки, які були проігноровані, які я подавав, це не є поправки просто від мене, це поправки від Асоціації ЖБК

я вимушений сьогодні ставити на підтвердження ті поправки, які мали би розглядатися у нормальному стані, і я тому прошу ставити на підтвердження поправку 120 пані Бабак, а також 128, які тільки звужують права, в тому числі, і споживачів і розширюють права додатково, власне, постачальників. Дякую. Прошу поставити на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Шановні колеги, це знову чергова маніпуляція інформацією. Сьогодні стаття 22 Закону "Про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків" говорить про те, що об'єднання на свій власний… по своєму рішенню може виступати в ролі колективного споживача. Це діюча норма Закону про ОСББ. Ми не мали права не передбачити тут такої форми відносин. Тому ми гармонізували Закон про ОСББ проектом Закону "Про житлово-комунальні послуги" і написали, що таке "колективний споживач", яким може бути ОСББ. Але це добровільна форма, яка вибирається за рішенням власників, якщо вони цього хочуть. Відкрийте, будь ласка, 22 статтю і припиніть цю маніпуляцію, я дуже вас прошу. Отже, я ставлю на голосування поправку спочатку 120-у, потім – 128-у. І я прошу колег зайняти робочі місця. Комітет просить, щоб ці правки були підтримані 120-а і 128-а. Отже я ставлю на підтримання поправку 120-у. Прошу підтримати, прошу проголосувати. 120-у поправку. Комітет її підтримує і комітет закликає її підтримати. Голосуємо.

За-107 Рішення не прийнято. І поправка 128, комітет її підтримує. Прошу проголосувати, прошу підтримати 128-у. За-78 Рішення не прийнято. Мене виправляє... Зрозуміло, так. 118-а, так? 117-а, Кужель, будь ласка. 117 поправка просить виключити пункт 10, в якому передбачено, що в разі несвоєчасного здійснення платежів за житло-комунальні послуги, сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договорами про надання житлово-комунальних послуг. Треба цю статтю виключити. Ставлю на підтвердження цей пункт 10. прошу вас не голосувати за нього і зняти пеню з наших громадян. Бо сьогодні ми знаємо, із-за підняття цін у нас 20 мільярдів несплати комунальних послуг. Що ви робите? Я уточню: 117 поправка була відхилена, 117-а. Ви просто, щоб її підтримав зал? Будь ласка, Альона Бабак. Шановні колеги, безумовно, цей закон через те, що він є законом на врегулювання відносин, він має узгоджуватися Цивільним кодексом України, який визначає, що істотними умовами будь-якого договору є права, обов'язки сторін, а також відповідальність і санкції за невиконання обов'язків. Якщо парламент вважає, що ми взагалі сферу житлово-комунальних послуг в частині виконання сторонами зобов'язань будемо робити окремою в цивільному законодавстві, то думаю, що це рішення має приймати цей парламент. Але просто хочу звернути увагу, що на 1 квітня цього року, за даними Держкомстату, заплатили за всі комунальні послуги 93,4 відсотки від нарахованих сум: за тепло Тобто ми зараз говоримо про те, що ми будемо підтримувати меншість, яка не платить, і ігнорувати інтереси більшості, яка платить. Тому рішення про пеню, безумовно, рішення цього парламенту. Чи будуть у нас… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, пані Олександра, уточніть. Включіть мікрофон Кужель, 30 секунд. 13:26:21 КУЖЕЛЬ О.В. Я уточнюю, що я прошу поставити на підтвердження пункт 10 частини другої статті 5, який передбачає сплату громадянами пені. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправку, назвіть номер поправки.

ми працюємо по поправках. Дана поправка була відхилена комітетом, зал може її підтримати. І, власне, це я і ставлю на голосування. Отже, хто підтримує поправку 117, народного депутата Кужель, комітет її відхилив, прошу проголосувати. Будь ласка.

61 – за. Рішення не прийняте. Так, рухаємося далі. Так 128-у ми ставили, перестаньте називати ті самі поправки. 134-а, Дерев'янко. Потім 190-а, Івченко. 134-а. 13:27:37 ДЕРЕВ’ЯНКО Ю.Б. Шановній Андрій Володимирович, шановні колеги, тільки що доповідачка говорила про те, що цей закон передбачає добровільну можливість укладати індивідуальні договори. Натомість вона не говорить про те, що 80 відсотків тексту і сенсів цього закону пов'язано з колективними договорами, які є домінуючими, які цим законом буде нав'язано фактично для всіх наших споживачів, а це буде саме означати, що люди, які платять, будуть платити і за себе, і за тих, хто не платить. Сьогодні, коли неплатник… Сьогодні, коли є неплатник, який заборгував постачальнику послуг, постачальник послуг звертається до суду саме індивідуально для тої людини, яка не сплатила за послуги. Завтра після ухвалення цього закону з цими всіма поправками, які, на превеликий жаль, уже зараз враховані, ми будемо мати ситуацію, коли ми будемо платити і за тих, хто не платить, і самих за себе! Тому я прошу поставити на підтвердження 134-у,

прав і обов'язків управителя намагається, ви чули, про що він говорив? Він розповідав про примус чи щось там, індивідуальних чи інших договорів. Це стаття про права і обов'язки управителя, який, у разі, коли люди будуть укладати прямі договори з монополістами, тобто: квартира–монополіст, вони зможуть отримувати від споживача, управителі, інформацію про зміну власника. Про фактичну кількість осіб, що постійно проживають, утворювати системи управління якості, проводити їх сертифікацію, здійснювати щомісячний розподіл загальнобудинкового обліку і так далі. Тобто зараз це взагалі те, що ви сказали точно навпаки. Ваш аргумент і ця стаття, який говорить про те, що люди можуть бути на прямих, на індивідуальних договорах і є певні функції управителя, який може також брати участь в цих процесах. Тому що він обслуговує будинок. Тому, шановні колеги, прошу підтримати 134 правку як таку, що не має жодного відношення до аргументації, … ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Пані Олена, я зараз поставлю всі ці правки на підтвердження. Але в кінці, в останній доповіді дам можливість назвати, які є принципові правки до закону. І буде шанс до них повернутись. Ви просто собі зафіксовуйте, які є принципові. Зараз ставлю на голосування на підтвердження правку 134. Комітет просить її підтримати. Колеги, я прошу тих, хто підтримує даний законопроект, хто підтримує позицію комітету, її підтримати. Отже, правка 134. Прошу проголосувати. Прошу підтримати.

135. Рішення не прийняте. 222-а – на підтвердження. Комітет просить її підтримати. Прошу проголосувати,

Колеги, щоб ми просто зорієнтувались по часу, хто ще буде наполягати на правках, щоб я зорієнтувався. Буде наполягати раз, два, три, чотири. Якщо можна, мене зорієнтувати: яка кількість правок? Приблизно. Одна, п'ять, пані Олександра, три. Левченко? Дві, так. Давайте, колеги, от хто наполягає, вам і буду давати, і можливо ви зразу будете називати свої правки блоком і потім йдемо дальше. (Шум у залі) Будь ласка, ми йдемо по закону, все нормально. Будь ласка, пані Олександра. Включіть мікрофон Кужель. (пишеться) "за бажанням споживача може здійснюватись плата авансовим платежем". Хто займається бізнесом, знає, що і пан Ахметов, і всі інші вимагають сплату авансом за свої послуги. Я прошу вас проголосувати зняття права сплачувати авансом комунальні платежі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, я ставлю… Отже, я ставлю на голосування поправку 167 народного депутата Кужель. Комітетом вона була відхилена. Хто підтримує поправку Кужель, прошу проголосувати.

Дерев'янкові включіть мікрофон. Дякую. Юрій Дерев'янко, партія "Воля", "Рух нових сил". Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, тут доповідачка говорила про те, що це є диверсією, коли ми хочемо цей закон зробити кращим. Так я вам скажу, що диверсія не це, диверсія є те, коли на виборах у різні демократичні партії олігархи розкладають свої яйця в різні корзини, потім з цих яєць вилуплюються пташки і потім ці пташки відстоюють інтереси олігархів, дискредитуючи ці демократичні сили. Тому хочу вам сказати, що оце є справжня диверсія. Тому, коли ми говоримо сьогодні про те, щоб захистити захистити індивідуальних споживачів, то давайте ми захистимо конкретно в цій залі. Тому я ставлю на підтвердження умови, які стосуються договорів про укладення житлово-комунальних послуг – це поправка 204 на підтвердження. Друге. 222-а, яка стосується порядку укладання таких договорів. І третє. 231-а. Тому оці 3 поправки попрошу вас поставити на підтвердження і не допустити ситуації, коли олігархи через цих пташок протягують свої інтереси. Дякую. Шановні колеги, це нонсенс те, що зараз йдеться. В законі передбачено, що всі послуги будуть надаватись по типових договорах, які затверджує Кабінет Міністрів. Ми відповідно в законі мусимо прописати, що є істотними умовами цих договорів. було написано, що істотними умовами є: перелік послуг; вимоги до якості; права і обов'язки; відповідальність сторін; ціна на послуги; порядок оплати; порядок умови внесення змін до договору; Дякую. Я ставлю на підтвердження правку 204, комітет просить її підтримати. Прошу проголосувати, 204 правка на підтвердження. Прошу підтримати. Голосуємо. 135. Рішення не прийняте. 222-а – на підтвердження. Комітет просить її підтримати. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

Дякую. 231-а – на підтвердження. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. Комітет її підтримує. Я прошу проголосувати, прошу підтримати. За-125 Рішення не прийняте. Дві поправки, Левченко.

ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Левченко, "Свобода", 223-й округ, місто Київ. В цьому законопроекті вставляється дуже така цікава норма, на мою думку, це взагалі абсурдна річ, що людей повідомляють про збільшення тарифів через 10 днів з дати введення їх у дію. Де логіка? Тобто ввели тарифи, а потім повідомили, що їх збільшили? Вибачте, товариство, це якась тотальна маячня. Тому моя поправка якраз пропонує повідомляти людей як мінімум не пізніше ніж за 10 днів до введення нових тарифів в дію, це логічно, бо повідомляють перед набуттям чинності таких речей, а не після того, що збільшили вам тарифи, а тепер, будь ласка, сплачуйте. Розумієте? Тому прошу, будь ласка, врахувати цю поправку тому що на мою думку, це очевидні речі для будь-якої раціональної людини. ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Юрій, я нічого не помиляюсь, ви виступали по 188 поправці? Це поправка народного депутата Івченка. Для чого? Будь ласка, Олена Бабак. Це правка 199 народного депутата і фактично ми дублюємо ситуацію, яка є сьогодні, що в разі прийняття рішення, то вже рішення прийняте, інформацію про прийняте уповноваженим органом рішення про зміну ціни доводиться до відома споживача протягом 15 днів, тобто не можна людей попередити до прийняття рішення. Тобто рішення приймаються, і ми зобов'язуємо протягом 15 днів поінформувати споживача про прийняте рішення. Але в законі ще є і норми про попереднє інформування, про бажання змінити ціну. Тому що є прийнятий закон, пам'ятаєте, поданий Президентом, де також регулюються питання подання, інформування споживача про наміри зміни цін і про наміри зміни у нас також тут є. Але цей пункт стосується інформування про вже прийняте рішення, 199-а. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, це 199 поправка. Нічого не міняли, у мене в таблиці так і є. І я ставлю на голосування поправку 199 народного депутата Левченка, комітет її відхилив. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати, будь ласка.

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я хочу підтримати колег Дерев'янко, Левченко, Кужель, які дійсно вивчили даний законопроект. Ось дивіться, що знову покладається на споживача? По-перше, оплачувати витрати на обслуговування внутрішньобудинкових систем, оплачувати витрати внутрішньобудинкових систем газу та електропостачання. В цьому контексті буде відбуватися зростання тарифів на послугу з розподілу газу за рахунок включення до них витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Шановні колеги, скасовується право виконавця повертати отриману компенсацію за надані окремим категоріям громадян пільги та нараховані субсидії житлово-комунальних послуг, погіршує правове становище споживачів при укладанні договору. я вибачаюсь, що коли змінюють тариф, вони з 10 до 15 днів збільшили строк інформування споживача. А також передбачається укладання договору про надання послуг виконавцями не з кожним із співвласників багатоквартирного будинку, а з усім управителем. Колеги, це дійсно законопроекти, що перший, що другий, вони не відповідають тим вимогам, які сьогодні від нас очікують ті люди, які сформували ОСББ. Тому прошу поставити на підтвердження наступні правки:

звідки і про що говорив пан Івченко, він говорив по інших статтях. Ви говорили про одне, а в контексті правки якраз про припинення договорів. Якщо ми зараз будемо ставити на голосування, ви розумієте із тексту уходить стаття про припинення договорів і умови. Якщо це нам треба, я бачу, що тут йде на деструктив. Але, шановні колеги, скажіть, будь ласка, хто в цій залі знає скільки він платить за утримання своїх внутрішньо будинкових мереж? Скільки… в розрахунку на кубічний метр чи на квадратний метр, конкретно? Скільки ви платите за те, що до вас приходять в квартиру і знімають покази лічильника, представники монополіста? Скільки ви платите за лічильник? Ви знаєте це? Ми цим законом робимо структуру оплати прозорою, кожен елемент оплати буде чітким рядком договору, до нього буде кошторис, як, наприклад, на утримання мереж. Все буде абсолютно чітко розписано і людина буде приймати рішення враховуючи інформацію… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, прошу приготуватись до голосування… Так я ставлю на голосування їх. Отже, колеги, прошу приготуватись до голосування, 240 на підтвердження, комітет її підтримує, і просить зал, щоб підтримати поправку 240. Прошу проголосувати, прошу підтримати. про порядок укладання договорів. Уходить стаття. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу підтримати. за. Рішення не прийняте. І поправка 305 – на підтвердження, комітет теж просить її підтримати. Прошу проголосувати, прошу підтримати. За-140 Рішення не прийнято. Колеги, я хочу ще попередити за 5-7 хвилин ми мали би завершити обговорення. Я прошу секретаріат Верховної Ради запрошувати депутатів у зал і прошу голів фракцій запрошувати депутатів у зал. Будь ласка, Олександра Кужель. Ще багато правок, пане Андрій. Я хочу зауважити, що нам сьогодні зранку роздали нову таблицю з новою нумерацією правок, і тому дуже тяжко зараз. Це не мали права робити. І тому давайте працювати послідовно по правках. 185 правка, якою ми передбачаємо, в редакції закону є написано, що орган місцевої влади вибирає нам управителя и заключает, дає йому заробітну плату, яку він визнав на конкурсній пропозиції. Перепрошую: а ми за що буде платить, за то, что они своих родственников нам управителями поставят? Я прошу доповнити: "але не вище за середню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

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я звертаю увагу, що в цій поправці ми попросили, щоб доповнити цю поправку "обов'язкове узгодження з споживачем питання управління багатоквартирним будинком". Написано, що ця поправка нібито врахована у другій частині цієї статті. Але я дивлюся другу частину цієї статті, і там немає ніде норми про те, що управління багатоквартирним будинком в обов'язковому порядку узгоджується із споживачем. Тому я прошу я прошу цю поправку на голосування і прошу підтримати його. Тому що логічним є, коли із споживачем узгоджуються всі речі, які відбуваються в їхньому багатоквартирному будинку. І більше того, Андрій Володимирович, я прошу, щоб ви зробили абсолютно зараз ремарку, щоби комітети, коли подають законопроекти на друге читання, ті таблиці, які вже подалися, не змінювали їх потім. Тому що це означає, що після другого читання ще відбувалися якісь маніпуляції із текстом. Скажімо, в наших документах ця поправка значилася під номером 175, а зараз вона значиться під номером 187.

Мова іде тут про управителя, обраного на конкурсних засадах органом місцевого самоврядування, це означає, що в будинку власники самостійно не визначилися з тим, як буде управлятися їхній будинок. Тому тут і йде, що по конкурсу, був проведений конкурс, вибраний управитель, визначена ціна і тут вже узгоджувати, тобто люди вже самі не прийняли рішення. В усіх інших випадках, коли власники самостійно приймають рішення, без них нічого не відбувається. І кошторис, і умови договору, враховуючи типовий, всі узгоджуються на загальних зборах, без цього взагалі рішень не приймається. Тому в цьому випадку, це якби то пройшов конкурс, а ми ще повинні йти, щось узгоджувати. Ми ж даємо право в такому випадку, коли по конкурсу, людям за два місяці взагалі змінити управителя, якщо він не сподобався їм і був обраний органом місцевого самоврядування. Не подобається щось міняйте цього управителя, беріть свій договір і визначайтеся. Тобто це мова йшла про управителів... ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, я ставлю на голосування поправку 187. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати.

у цьому талмуді знайти нужну поправку, яка по тексту мала би відповідати, її нумерація, дуже складно. Тому я просив би 361 поправочку поставити на підтвердження. Я скажу, що надання послуги житлово-комунальної, насамперед, свідчить про те, що вона має бути якісна. І ми не можемо стимулювати якість цієї послуги для тих, хто її надає, такими поправками, які не дають можливості виконавця житлово-комунальної послуги притягнути до відповідальності. А ця поправка саме частину третю статті 24 викладає в такий спосіб, що розширюються можливості виконавця житлово-комунальної послуги для звільнення від відповідальності за неякісне надання житлово-комунальної послуги. потрібно навпаки стимулювати, давати жорсткішу відповідальність для тих, хто надає ці послуги. тут мова йде, що в разі укладення індивідуального договору, тобто якщо у нас договір між квартирою і монополістом, тобто не колективний договір, не колективний споживач чи які там інші моделі, то монополіст відповідає і на межі внутрішньо-будинкових систем будинку та інженерно-технічних мереж приміщення споживача, тобто відповідає до квартири за якість. Сьогодні цього немає, сьогодні ви маєте індивідуальні договори, але за якість не відповідає монополіст. це вакуум. Тому ми намагаємося врегулювати і кажемо, що в індивідуальних договорах весь ланцюг відносин від монополіста до квартири – відповідальність за якість у монополіста. У разі… Тому це є особливість… (Шум у залі) Ну, в разі… Отже, я ставлю на голосування 361 правку я ставлю… 361 я ставлю на підтвердження. Комітет просить її підтримати. Отже, прошу проголосувати. Прошу підтримати. 91. Рішення не прийняте. Колеги, хто ще наполягає на правках? Троє, так? Скільки? Дерев'янко? Три, так? Дерев'янко, будь ласка. Дерев'янко, назвіть. Шановний Андрій Володимирович, ми пропустили дуже важливу поправку 347, яка передбачає, що у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов'язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка за кожний день прострочки. І нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного терміну внесення плати за ЖКГ. Я хочу сказати, що цю поправку треба обов'язково поставити на підтвердження. Чому, тому що домінуючі колективні договори будуть передбачати те, що ті люди, які заплатили, будуть платити за тих, хто не заплатив, або будуть думати: платити чи не платити. Але нараховувати пеню їм почнуть з моменту, коли весь будинок, весь будинок без індивідуальних договорів буде нагромаджувати цю заборгованість. Тому я прошу поставити це на підтвердження, 347 поправку. А також ту, яка йде наступною за паном Івченком, який говорив, 362-у. Дякую. І потім ще одну скажу. Дякую.

знаєте, я розумію цю технологію: затягувати, для того щоб не прийняти рішення. Але питання обговорення полягає в тому, щоб була дискусія з цього приводу. І я зараз ставлю дві поправки, які були озвучені, на підтвердження. Хто підтримує, підтримує, комітет просить підтримати 347 поправку, прошу проголосувати.

118. Рішення не прийняте. І 362-а? Зараз я надам вам слово і ви зможете виступити. Хто підтримує 362 поправку на підтвердження? Комітет пропонує підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги.

дуже звертаюсь наполегливо не порушувати Регламент і розглядати всі правки. Це є наша робота законодавча. А "не гнать лошадей", приймаючи неякісні закони. Так от, в цьому законопроекті нема громадянина України, нема споживача. Я прошу 236 правкою вилучити слова, що ми, споживачі, сплачуємо ще додаткову плату за клієнтське обслуговування. Прошу підтримати, щоб потім не кричали, "выбить им глаза, кто про это проголосовал"! Отже, 236-а, так? Зараз її найду. 236 правка народного депутата Кужель комітетом відхилена. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати.

Рішення не прийнято. Остання? Чи ні ще? Дві, так? Давайте Івченка дві останні. Будь ласка, Івченка включіть мікрофон.

Не потрібно звинувачувати депутатів , які мають інші точки зору. І якщо пан Дерев'янко читав правку, де чітко написано, що виконавець комунальної послуги не несе відповідальності за її ненадання або ненадання в повному обсязі або невідповідної невідповідної якості, то це була правка 344. Далі ми знайшли, що це 361-а. Це я до чого веду. Ми готуємось по одним таблицям, а нам потім перед засіданням роздають інші. І повірте, ми намагаємось зробити так, щоб не перекладати на плечі споживачів оплату за житлово-комунальні послуги. А я хотів поставити правку 437 на підтвердження, де вводиться застереження, якщо інше не встановлено законом, що створює передумови на перекладання зазначених витрат на плечі споживачів, це правка знову Бабак. Тому я ще раз хочу, щоб ви зрозуміли, ми намагаємось вивчити закон. У нас інша концепція… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви казали, що дві правки. Назвіть другу правку, будь ласка. Дайте 30 секунд завершити. ІВЧЕНКО В.Є. 437 правка – одна. Я хочу просто попросити вас, ми сьогодні бачимо іншу концепцію. Сьогодні цей закон перекладає відповідальність за оплату, за утримання внутрішньобудинкових мереж та інших послуг на споживачів. Ми не хочемо, щоб сьогодні люди платили більше при створенні ОСББ, а колективні договори з управителем – це взагалі нонсенс, не спитавшись жодного мешканця будинку, чи враховані їхні інтереси, чи ні. Дякую. Будь ласка, прокоментуйте. Олена Бабак. 13:57:26 БАБАК А.В. Шановні колеги, якщо… До мене в офіс прийшли представники декількох асоціацій ОСББ і сказали, це їх пряма мова, вибачте: ми не пустимо Фірташа в наш будинок. Вони не хотіли монополіста в обслуговуванні внутрішньобудинкових мереж. Цей закон ставить в першооснові права власника визначатися, хто буде обслуговувати внутрішньобудинкові мережі. І тут все будується на прийнятті рішення власниками у визначені того, хто буде обслуговувати "внутрянку". Це перше. Друге. Якщо ви думаєте, що ви сьогодні не платите за обслуговування "внутрянки", це другий міф чи третій, чи двадцять п'ятий за сьогодні. Ви платити в квартирній платі, в послузі "утримання будинків, споруд, прибудинкових територій" ви платите за обслуговування "внутрянки", але ви навіть не знаєте, скільки і за якою системою. Тому тут ми говоримо про те, що це є окрема плата, яка по кошторису узгоджується з власниками і тоді ви розумієте, хто краще надасть вам цю послугу. І останнє щодо того, що ми говорили, виконавець не відповідає. Так, ми людям відкриваємо очі…

тому що кожен з депутатів мав скарги від людей про те, що вам пишуть монополісти: "А тут внутрішньо будинкова мережа засмічена. А тут у вас будинок не утеплений". Тому ми кажемо, якщо індивідуальний договір, тоді, будь ласка, монополіст відповідай до крана. І там написано: "за виключенням індивідуальних". Індивідуальний – відповідає, а якщо інший договір, то тоді, шановні, і не відповідає. І давайте будемо до людей чесними, а не зараз замилювати очі один одному. Дякую. Отже, ставлю на голосування поправку 437 на підтвердження. Комітет просить її підтримати. Колеги, прошу сконцентруватись, зараз ми вже перейдемо до прийняття рішення. Прошу проголосувати, 437-а на підтвердження. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

по-перше, щодо технічного елементу прийняття цього законопроекту. Я от, коли заявляв свою минулу поправку, справді, сказав не ту цифру. А виявляється, я сказав не ту цифру, я зараз почав розбиратися, що остаточна таблиця з'явилася на сайті Верховної Ради сьогодні вночі. Повністю порушення Закону України "Про Регламент Верховної Ради України". Відповідно в мене складається враження, що це було зроблено навмисно для того, щоб ті депутати, не багато, тут їх десь кілька десятків таких депутатів в цій залі, які реально цікавляться законопроектами, зараз називали не ті цифри, а їх виставляли би на посміховисько, як зараз робить доповідачка, і розказували, що ви знаєте, про що ви говорите. От для того так і зробили: порушили Регламент. А окремо хотів би зазначити, коли говорять постійно про те, що покажіть людям, за що вони платять, покажіть людям, за що вони платять. Пані доповідач, ви, видно, забуваєте, що людям спочатку треба дати що платити, а не щоб вони знали, за що вони платять, тому що якщо вони будуть знати за що вони платять, але не буде чим платити, то їм це багато не допоможе дуже сильно. А от коли в цьому законопроекті зокрема запроваджується обов'язкова абонплата… Прошу, будь ласка, 10 секунд.

секунд минуло. Будь ласка, Кужель. Це останні поправки. Будь ласка, я прошу усіх депутатів запросити в зал, я продовжую засідання на 15 хвилин. 205-а, я пригадую, я пригадую, ще 207 поправка. Будь ласка, Олександра Кужель. Дякую. Пані Альона, ви обіцяли після прийняття цього законопроекту скласти повноваження, я розумію, політичну відповідальність, ви за цей законопроект не хочете нести. І щоб зрозуміла фракція "Самопоміч", що вона буде нести політичну відповідальність за цей законопроект. І тому я ще раз наголошую, ви говорите полуправду тому що знаєте, що прямі договори зможуть заключити там, де є тільки уже ОСББ. Практично, на ваш законопроект, не не прореагувало 90 відсотків України і впроваджувати зараз для всіх людей насильно управителя, якому ми не будемо встановлювати заробітну плату, ми й ще не можемо поправкою 299 йому припинити договір, якщо він не виконує своїх зобов'язань, у нас немає тут конкретності комерційного обліку. Я хочу сказати, цей законопроект не може бути прийнятий у другому читанні, це є ганьба для парламенту України і це є неповага до народу України. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І остання поправка 207-а.

викликає ризик хаотичного проведення поточних ремонтів мереж різними виконавцями послуг. По-друге, у тексті законопроекту відсутня норма з ким саме має укладатись договір на обслуговування внутрішньо будинкових мереж, управлінням ОСББ чи кожним власником квартири. По-третє, якщо співвласники не об'єдналися, не можливо розрахувати вартість обслуговування внутрішньобудинкових мереж та стягнути її. Є різні виконавці послуг з постачання теплової енергії та гарячого постачання, будуть використовувати центральний тепловий пункт що ускладнить поділ зон відповідальності та затрат. Тому я прошу поставити цю поправку на підтвердження. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування поправку 207 Мартовицького, комітет її відхилив. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. І я прошу заходити в зал, приготуватися до прийняття рішення. Я прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Я дам заключне слово ще представнику комітету. 14:04:06 За-63 Рішення не прийняте. Будь ласка, 10 секунд, Дерев'янко. Шановний Андрій Володимирович, я хочу звернути увагу зараз залу на те, що цей закон треба доопрацювати. Він, на превеликий жаль, зараз є не якісний, на превеликий жаль, представники фракції, які виступають за утримання регламенту, грубо порушили регламент і з точки зору роздачі таблиць, і з точки зору взагалі… ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте 30 секунд, коротко, будь ласка. 14:04:37 ДЕРЕВ’ЯНКО Ю.Б. Попередній законопроект, такий самий олігархічний, був підтриманий у повному складі "Опоблоком", тому що там є власники всіх цих мереж. Зараз, я прогнозую, буде та сама ситуація. Прошу не приймати цей законопроект у другому читанні, доопрацювати Заключне слово представника Комітету з питань будівництва і містобудування, і ЖКГ Бабак Альони Валеріївни, включіть мікрофон і прошу приготуватися до прийняття рішення зайти в зал. 14:05:11 БАБАК А.В. Шановні колеги, я відреагую на деякі зауваження. Перше, щодо абонентської плати, яка нараховується обов'язково по всіх видах послуг. Ні, вона не нараховується ні на газ, ні на електрику, там діють свої норми, вона буде застосовуватися виключно в умовах індивідуальних договорів. Тут була переплутана позиція що таке індивідуальний договір? Це лише тоді, коли монополіст іде до крану, до батареї, в усіх інших випадках власники завжди мають вибір і ще, як мінімум, три варіанти відносин, де абонентська плата не нараховується, вони обирають або ОСББ або ЖКГ, або управителя. Тобто це виключно в одній ситуації. Друге, що стосовно політичної відповідальності, я піду з парламенту і я тоді буду не в статусі народного депутата, а споживача, який буде користуватись послугами, як всі інші споживачі. Тому, відповідно, думаю, що мені жити так само як кожному з нас по цьому закону. Щодо управителів, яких нав'язують. Щодо управителів, шановні колеги, люди сьогодні кажуть, ви нам дали право обирати управителя, але ви не дали нам типовий… Ще одну хвилину, будь ласка. БАБАК А.В. Міста не можуть сьогодні провести тендери, спитайте у ваших міст в яких ви представляєте ваші політичні сили, вони не можуть провести тендери, тому що немає типового договору на управління. Шановні, блокується реформа житлово-комунального господарства, люди обмежені в реалізації своїх прав. Тому, шановні колеги… Кабінет Міністрів України відповідно до цього закону… (Шум у залі) Відповідно до Закону про… 417, інші умови договору не співпадають можливості Кабміну сьогодні затвердити цей договір, вони не можуть його прийняти, закону немає. І тому ми блокуємо всю реформу в Україні, люди сидять і не можуть нічого зробити, будемо чекати… Щодо цього законопроекту, шановні, ми правками дуже… завалили правки на дуже критичних позиціях. я думаю, що ми мусимо запитувати сьогодні зал, що робити далі. Оскільки направити на повторне друге, то наступного разу ми так само будемо через правки валити всю… Тому вирішуйте як має працювати надалі комітет, тому що доопрацювання було дуже серйозне, дуже ґрунтовне, дуже детальне, з врахуванням всіх особливостей щойно прийнятих законів про ринок природного газу, про ринок електроенергії, про Нацкомісію Нацкомісію регулювання, ви ж уявляєте скільки часу цей закон в залі парламенту? Скільки нам вимагало сил доводити постійно… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, ще віце-прем'єр Геннадій Зубко, одна хвилина, включіть мікрофон і переходимо до прийняття рішення. Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! Дуже дивно було з'ясувати, що наші народні депутати деякі не знають, за що люди сьогодні платять. Вони платять сьогодні за внутрішньобудинкові мережі, вони платять і за постачання послуг, і сьогодні, на жаль, це не врегульовано. Єдине, що нам дуже важливо зараз це, перше, договір на управління будинку, тому що коли ми кажемо, що формуємо ринок енергоефективності, створюємо інструменти для того, щоб держава могла дати власнику допомогу, то на сьогоднішній день ми, на жаль, не маємо інструменту, щоб мати мати можливість дати людям управляти своєю власністю. Друге питання. Ми перед цим розглядали комерційний облік. Також питання, яке зав'язане з питанням житлово-комунальних послуг і тому нам потрібно зняти з людей під нормативні витрати монополістів для того, щоб люди не платили зайве: порвані труби, непоставлену послугу або неякісну послугу. І тому, дивіться, з 2015 року ми практично розглядаємо цей закон. Я розумію, що це практично йде блокування можливості отримання нашими споживачами якісної послуги… справедливої послуги. І саме головне – дати можливість людям управляти своєю власністю. І скажу відверто, після того як 417 закон був прийнятий, вже пішов… зневіра людей про те, що їм, дійсно, дадуть можливість управляти своїми будинками. Бо на сьогоднішній день практично свавілля ЖЕКів, які там відбуваються, не відпускає людей, тому що і ремонт житлового фонду, і питання, взагалі, комунальних ремонтів, внутрішньобудинкових мереж сьогодні це величезні гроші, які зав'язані, і які не відпускаються. У мене пропозиція спробувати відправити його на друге повторне читання. Але комітету дуже потрібно відпрацювати його і познімати ці всі зауваження, і перевести це питання із політичної площини в питання захисту прав споживачів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я дам залу питання: повторне друге читання всі підтримують? Це компромісна є позиція? Тоді відразу навіть не ставлю в цілому, а ставлю відразу в комітет на повторне друге читання. І це буде підтримано, так. Це буде компромісна позиція. Колеги, прошу приготуватись до голосування, зайти в зал. І я ставлю на голосування проект Закону про житлово-комунальні послуги (1581-депутатський) читання. У комітет на повторне друге читання. Давайте всі змобілізуємося і разом проголосуємо. Так ми домовилися, тому в цілому не ставимо. Прошу, повторне друге читання, 1581 (депутатський). Прошу проголосувати, прошу підтримати колеги. Голосуємо.

Прошу проголосувати за повернення до розгляду 1581. Прошу проголосувати і підтримати повернення. Прошу уважно, кожен голос має вагу. колеги, я ще раз ставлю, ми домовилися, що ми підтримаємо цю пропозицію, повторне друге читання, 1581, проект Закону про житлово-комунальні послуги. Повторне друге, ми домовлялися, що ми підтримаємо його, колеги. Я прошу всіх проголосувати і підтримати. Це була наша домовленість, я прошу її витримати. Прошу проголосувати повторне друге читання 1581. Прошу голосувати, колеги. Уважно, кожен голос має вагу. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати. Прошу проголосувати і підтримати. Голосуємо. За-232 Рішення прийнято. Бажаю комітету доопрацювати, щоб на другий раз ми змогли вийти на позитивне рішення. Я згідно Регламенту оголошую ранкове засідання пленарне Верховної Ради України завершеним. О 16 годині ми продовжимо нашу роботу. І прошу всіх прибути в зал в 16:00 для участі у вечірньому засіданні Верховної Ради України. Дякую. Дякую.